Forseti ungverska þingsins er hér í heimsókn í Alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til Íslands, í boði forseta Alþingis. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða forseta þjóðþings Ungverjalands og sendinefnd hans velkomin í Alþingishúsið vænti þess að heimsókn þeirra til Íslands verði til þess að styrkja tengslin milli landa okkar. Alþingi vottar forseta þjóðþings Ungverjalands og ungversku þjóðinni vináttu og virðingu. Ég bið hv. alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum.

Það var ekki einu sinni sérstaklega kurteisislegt diss, bara diss á hæstv. forsætisráðherra og afstöðu ríkisstjórnar Íslands. Þetta var eins og bréf frá kansellíinu sem svaraði því til að athuganir hefðu sýnt að það væri enginn maðkur í mjölinu og við ættum að hætta að kvarta. En hvað hefur gerst síðan, því að þetta bréf er frá því í fyrrasumar? Í millitíðinni hefur til að mynda komið hingað ákveðinn Slóvaki, sem ég man ekki hvað heitir, hæstv. forseti,

að fylgjast nú vel með þessu máli, hvet hv. stjórnarliða til að veita sínu fólki aðhald en þingið sérstaklega til að passa sig á því að innleiða ekki hér reglugerðir eða lög sem geta rústað stöðu Íslands sem miðstöðvar millilandaflugs í Norður-Atlantshafi, því að þetta mun gera það og hafa gífurleg áhrif á samfélagið. Og þá er ekki traustvekjandi að heyra ráðherra helst segja: Ja, við viljum ekki vera stikkfrí. Við verðum að vera með, hafandi illu heilli leiðst inn í umhverfisstefnu Evrópusambandsins sem hentar íslenskum aðstæðum ekki á nokkurn hátt og er frekar til þess fallin að veikja samkeppnisstöðu okkar á allan hátt. Nú þurfum við á því að halda, hæstv. forseti, að þingið standi vaktina og komi í veg fyrir að ríkisstjórnin geri stórkostleg og óafturkræf mistök sem geta haft gífurleg áhrif á efnahag landsins og lífvænleika þess að reka hér fyrirtæki og búa. Virðulegi forseti. Í úttekt OECD um húsnæðismarkaðinn á Íslandi kom fram að aðgengi Íslendinga að grænum svæðum í þéttbýli væri minnst allra OECD-ríkja. Þannig væru aðeins tæplega 3,5% þéttbýlissvæða hérlendis skilgreind sem græn svæði en meðaltal OECD-landanna er um 17%. Þetta eru sláandi tölur og full ástæða til að staldra við. Sem þingmaður Reykvíkinga hef ég nú lagt fram fyrirspurn til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um græn svæði í Reykjavík, hvernig aðgengi Reykvíkinga sé í alþjóðlegum samanburði og hvort þau eigi undir högg að sækja í núverandi skipulagi Reykjavíkur, m.a. vegna stefnu um svokallaða þéttingu byggðar. Þessi fyrirspurn er reyndar líka vel við hæfi úr mínum ranni, því að við Sjálfstæðismenn höfum alltaf lagt áherslu á aðgengi borgarbúa að grænum svæðum. Græna byltingin er hugtak sem væntanlega ekki allir tengja við kosningaloforð Sjálfstæðismanna sem hrundið var í framkvæmd. Ég hef talið mig lánsama að alast upp í hverfi í Reykjavík þar sem er stutt í náttúruna og í Reykjavík eru fjölmörg stórkostleg græn svæði: Fossvogsdalurinn, Elliðaárdalurinn og Laugardalurinn, svo eitthvað sé nefnt. Þessi svæði auka lífsgæði okkar og við verðum að standa vörð um þau. Maður hefur því miður fengið það á tilfinninguna að meiri hlutanum í Reykjavík sé ekki eins annt um það hlutverk. Virðulegi forseti. Við ættum að taka öllum hugmyndum um að ganga á græn svæði með miklum fyrirvara og vonandi verður svar hæstv. ráðherra upplýsandi um stöðu þessara mála í Reykjavík.

Einnig eru um 70% nemenda í Landbúnaðarháskólanum skráð í fjarnám og í Háskólanum á Hólum er hægt að stunda fjarnám í öllum bóklegum áföngum. Þetta er vel hægt. Þetta er bara spurning um viðhorf. Í skólunum á höfuðborgarsvæðinu, Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík og Listaháskóla Íslands, eru rúmlega 80% allra áfanga á háskólastigi sem í boði eru á landinu. Af þeim áföngum er einungis hægt að taka 11% í fjarnámi. Viðhorfsbreytinga er þörf. Við viljum hafa búsetu hringinn í kringum landið og við eigum ekki að þurfa að neyða fólk til að flytjast búferlaflutningum til þess eins að stunda nám nema það sé nauðsynlegt fyrir námsframvindu, eins oft í verklegum fögum. Þess má geta að þetta er líka stórt lýðheilsumál. Rannsóknir sýna að skert aðgengi að menntun getur leitt til verri heilsu. Aukið aðgengi að menntun er eitt af verkfærum okkar til að auka jöfnuð í landinu og fjarnám er ein besta leiðin til þess.

Stýrivextir eru nú 114–188% hærri hér en annars staðar á Norðurlöndum og Seðlabankinn hefur fá önnur ráð í glímunni við óðaverðbólguna en að hækka stýrivexti. Það er sterkt samband milli gengisþróunar, vaxtastigs og verðlags og rétt eins og Þórólfur Matthíasson hagfræðiprófessor hefur bent á er þetta keðjuverkun. Hækki verðlag örar hér en erlendis lækkar gengið. Sé vaxtastig hér hærra en erlendis hækkar gengið. Jafnframt því að ýta undir gengishækkun virkar vaxtahækkun letjandi á eftirspurn og þar með verðlagshækkanir innan lands. Fyrirtækin þurfa svo að taka afstöðu til óorðinna hluta og gera sér einhverjar hugmyndir um þróun þessara stærða, þ.e. gengis krónunnar og vaxta, og taka svo ákvörðun um verð til almennings í kjölfarið því að fyrirtækin ætla sér ekki að bera hallann í þessu flöktandi umhverfi óðaverðbólgu og himinhárra stýrivaxta. Í stuttu máli, svo vitnað sé aftur til prófessors Þórólfs Matthíassonar, eru fjárfestar ekki tilbúnir til að fjárfesta í eignum í íslenskum krónum nema gegn ávöxtun sem er nægilega miklu hærri en ávöxtun á sambærilegum eignum erlendis til að bæta mögulegt tjón vegna óvæntrar verðbólguþróunar eða óvæntra árása spákaupmanna á íslensku krónuna. Herra forseti. Við ríkisstjórnarborðið rúmast svo engin ráð önnur en að fjölga ferðalögum ráðherra, fjölga starfsfólki í ráðuneytum og ræða svo helst eitthvað allt annað en það hvernig efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar hefur beðið skipbrot sem bitnar harkalega á öllum almenningi. Hér ríkir villta vestrið á húsnæðismarkaði í örhagkerfi með smágjaldmiðli og ríkisstjórn sem er kjarklaus og verkstola fer ekki í nauðsynlegar aðgerðir, svo sem tekjuöflun í formi hvalrekaskatts, svo dæmi séu tekin. Er ekki kominn tími á að ríkisstjórnin skili bara lyklunum að Stjórnarráðinu? Virðulegi forseti. Undanfarnar vikur hefur sjókvíaeldi verið mikið í umræðunni eftir að ríkisendurskoðandi birti skýrslu sem innihélt stjórnsýsluúttekt á sjókvíaeldi. Þá kom einnig út önnur skýrsla á dögunum, skýrsla sem unnin var af Boston Consulting Group og var ætlað að meta framtíðartækifæri og áskoranir í íslensku lagareldi og greina tækifæri til sjálfbærrar verðmætasköpunar. Skýrslan tekur undir málflutning þeirra sem horfa á fiskeldi sem lykilstoð í uppbyggingu sterkrar landsbyggðar og sem vaxandi stoð í hagkerfi landsins. Í þeirri skýrslu er einnig komið inn á jákvæðar hliðar lagareldis. Því miður er ákveðin skautun í umræðunni hér á landi um laxeldi. Staðreyndin er að sjókvíaeldi er ekki jafn slæmt og það er málað upp í fjölmiðlum. Fiskeldi er sjálfbær matvælaframleiðslulausn til framtíðar. Ef við tölum um próteinframleiðslu er kolefnisfótspor fiskeldis, þar með talið sjókvíaeldis, minna en próteinframleiðsla annarra dýraafurða á landi. Hér á landi eru góð skilyrði fyrir fiskeldi, þ.e. sjálfbær orka, góð vatnaskipti í fjörðum og mikil og góð þekking á lífríki sjávar. Allt þetta er mikilvægt til að fiskeldi vegni vel. Fiskeldið er komið af stað og við höfum alla möguleika á að sjá það dafna í sátt við umhverfi og samfélag. Í skýrslu BCG kemur fram að Ísland geti skapað sér samkeppnisforskot í lagareldi, en til þess þarf sterkan ramma utan um eldið. Bæði fiskeldi og sveitarfélög sem koma að eldinu hafa ítrekað kallað eftir að eftirliti og rannsóknum sé sinnt í nærumhverfi þess. Þá tekur BCG undir ákall sveitarfélaganna um að endurskoða þurfi skiptingu skatta og gjalda á milli ríkis og sveitarfélaga til að auka getu sveitarfélaga til að fjárfesta í innviðum. Þessi atriði hef ég bent á hér áður og lagt til tillögur þess efnis. Okkar verkefni er að laga þau atriði sem bent hefur verið á í þessum skýrslum, greininni til heilla.

Hæstv. forseti. Mig langar að tala um tvo mjög ólíka hluti en báða mjög mikilvæga. Í dag er víst alþjóðlegur dagur vatnsins. Það þarf að gefa vatnsskorti í heiminum gaum en hamfarir á heimsvísu tengdar vatnsskorti blasa við og geta aukist á næstunni að mati Sameinuðu þjóðanna.

mikilvægt málefni sem við þurfum að horfa til með festu og af athygli vegna þess að líklegt er átök um aðgang að vatni aukist í framtíðinni, og þegar kemur að réttlátum umskiptum er vatn og aðgangur að því eitt af því sem við þurfum að hugsa um. Hitt sem mig langar að tala um er fæðingarorlof, sem hefur aðeins verið í umræðunni. Við í Vinstri grænum ræddum þessi mál á okkar landsfundi og við viljum skoða það að fæðingarorlofið verði lengt en teljum einnig brýnt að skoða bæði leikskólamálin, því að við þurfum að hafa þau í lagi þegar fæðingarorlofi lýkur,

áherslumál, þ.e. að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði í tengslum við fæðingarorlof. Hér talaði ég um tvö gjörólík mál sem bæði snerta þó velferð fólks.

og halda þann dag hátíðlegan. Ég held stundum að við þurfum að leggja meiri áherslu á norrænt samstarf og það sem við sem íslensk þjóð erum að fá út úr norrænu samstarfi. Við áttum reyndar ágætissamtal um það hér í gær undir skýrslum alþjóðanefnda, en mér líður stundum í umræðunni eins og við séum stödd á svipuðum stað og við vorum fyrir vorum fyrir tveimur, þremur árum síðan þegar við fórum allt í einu að tala um EES-samninginn aftur og mikilvægi EES-samningsins. Það er nefnilega þannig að það eru heilu kynslóðirnar sem hafa vaxið úr grasi sem hafa notið þeirra réttinda sem til að mynda EES-samningurinn veitir okkur án þess þó endilega að átta sig á því að þau réttindi eru til komin vegna EES-samningsins. Það sama á við um norrænt samstarf. Það er ofboðslega mikið af réttindum sem okkur eru tryggð sem íbúum Norðurlandanna þegar við ferðumst á milli Norðurlandanna, flytjum, hefjum störf eða erum í viðskiptum og öðru þess háttar, sem eru til komin

það er það sem sameinar Norðurlöndin. Ég held að það sé full ástæða til þess að við sem í þessum sal sitjum leggjum áherslu á það hversu mikið við sem Íslendingar, bæði þjóð og þing, erum að ef ég má nota það orð, á norrænu samstarfi. Þannig að ég vil leggja áherslu á það að við fögnum deginum á morgun, degi Norðurlandanna, og munum það í umræðunni hversu mikilvægt þetta norræna samstarf er og ekki síst fyrir litlu herlausu eyjuna úti í Norður-Atlantshafi.

Peningastefnunefnd ákvað að hækka stýrivexti um heila prósentu og flestir landsmenn, ef ekki allir, eru nú orðnir meðvitaðir um það hvaða afleiðingar þetta hefur á rekstur heimila.

Þetta er þungt högg fyrir marga en auðvitað hefur þetta kannski hvað mest áhrif á einstaklinga og húsnæðismarkaðinn og þá sem eru að taka sín fyrstu skref hvað varðar húsnæðiskaup, starfsframa og stofnun fjölskyldu. Ungt fólk á varla séns í núverandi aðstæðum. Húsnæðismarkaðurinn sem hefur verið í mikilli grósku undanfarin ár er botnfrosinn. Margir berjast í bökkum við að eiga fyrir afborgunum og sumir neyðast jafnvel til að selja eignir sem þó getur reynst erfitt á tímum sem þessum, eins og markaðurinn er í dag. Hlutfall fyrstu kaupenda á fasteignamarkaðnum má ætla að sé nálægt 0%. Þetta er sláandi tala þó að hún komi kannski ekki á óvart miðað við nýliðna atburði. En á tímum hækkandi verðbólgu og vaxta stoppar lífið samt sem áður ekki. því margt ungt fólk, ungt fjölskyldufólk og aðra fyrstu kaupendur, í pattstöðu. Það verður að finna sér heimili en húsnæðisverð og lánakjör og aðrar aðstæður leyfa það ekki. Virðulegur forseti. Hvað er til ráða? Það gefur augaleið að grípa þurfi fyrstu kaupendur og gera sérstakar ráðstafanir til að leysa úr þeim hnút sem við erum komin í. Við getum horft til rýmkunar á reglum og kröfum hvað varðar veitingu hlutdeildarlána til fyrstu kaupenda. Við getum breytt reglum er varða veðsetningu á lánum fyrstu kaupenda

Við þurfum að auka framleiðsluna og tekjurnar og útflutningsverðmætin til þess að mæta þeim efnahagsþrengingum sem eru núna.

Þannig að ég vil fagna þessu. Þarna þurfum við að taka ákvarðanir hratt og bregðast hratt við til að takast á við þann vanda sem er í samfélaginu í dag. Virðulegur forseti. Enn og aftur hefur hryðjuverkanefndin skotið grófu fjárhagslegu ofbeldi á útvalin heimili með stýrivaxtahækkun. Ólíkt öðrum stríðum er þessum gegndarlausu stýrivaxtaofbeldissprengjum beint að ákveðnum hópi fólks sem trúði sömu aðilum, að Ísland væri orðið lágvaxtaland. Sennilega eru um 25% heimila núna undir þessu fjárhagslega ofbeldi og annað eins á leiðinni í sömu

Tilgangurinn hlýtur að vera sá að sjá til þess að lágtekju- og meðaltekjuheimili muni kikna undan þessum stýrivaxtahryðjuverkum og þá á fólk hreinlega að gefast upp í hrönnum. Þeir sem stjórna þessari aðför að fólki sem er bara að kaupa sér íbúð fyrir sig og fjölskyldu sína eru pottþétt ekki að borga þessa vexti og eiga sennilega hús sín skuldlaus.

sem fór fram í ráðherrabústaðnum þegar þjóðaröryggisráð og framtíðarnefnd hittust þar í frjálsu hugarflæði. Það rann upp fyrir mér eftir þann fund hversu vannýttur mannauður okkar hér í þinginu er þegar að því sem er ekki hið daglega brauð í störfum þingsins eða í óundirbúnum fyrirspurnum, þar sem hver markar sína sérstöðu og kemur og kemur kannski ágreiningsmálum á framfæri frekar en hitt. Þankatankur þingsins er það sem við þurfum núna þar sem við nýtum leiftrandi huga allra þeirra sem hér starfa með reglubundnum hætti, herra forseti, t.d. einu sinni í viku þar sem við komum fram í einingu um að hugsa saman. Þegar tveir koma saman verður þrefalt hugarafl, þegar 63 koma saman þá get ég lofað því að það verður tvöfalt það hugarafl sem venjulega væri ef við beindum sjónum okkar og augum að úrlausnum á þeim fjölþætta vanda eða áskorunum sem við stöndum andspænis. Þær eru óvenjumargar akkúrat um þessar mundir. Nýjasta vaxtahækkunin er enn ein áskorunin, enn ein ógnin við þá sem eru fyrir mjög hnípnir og áhyggjufullir, eðlilega. Hvernig eiga þeir að mæta mánaðamótunum? Við erum með áskoranir eins og húsnæðismál og ýmislegt og við ættum að nýta leiftrandi huga þeirra sem hér starfa með markvissum hætti á uppbyggilegan hátt. Komum saman og hugsum saman upp lausnir sem okkur hefur kannski ekki tekist að eygja sem skyldi. Eflum samstöðu öllum til heilla sem hér búa og starfa.

Virðulegur forseti. Þrálát verðbólga er hvimleitt stef sem við þekkjum frá fornu fari og hagstjórn við þessar aðstæður er snúin, enda víða þörf á auknum framlögum. Við stöndum frammi fyrir því nú í kjölfar heimsfaraldursins, hvar ríkissjóði var beitt með markvissum hætti gegn efnahags- og félagslegum áhrifum faraldursins, að verðbólga hefur stóraukist á síðustu misserum. Vissulega er afkoma og skuldastaða ríkissjóðs mun betri en spár gerðu ráð fyrir. Þörfin er hins vegar brýn og áhrif verðbólgu og vaxtahækkana mikil á þau sem eiga ekkert undanfæri. Við Vinstri græn lítum á það sem forgangsmál að verja þau sem lakast standa sem best fyrir áhrifum hennar. Vaxandi verðbólga og hækkandi vöruverð er þó alltaf áhyggjuefni en ríkisstjórnin fór í mótvægisaðgerðir sem miða að því að draga úr áhrifum verðbólgunnar á viðkvæma hópa. Þær breytingar fólust m.a. í því að hækka bætur almannatrygginga og framfærsluviðmið örorku- og endurhæfingarlífeyris en áfram þarf að gera betur þar. Þá var grunnfjárhæð húsnæðisbóta fyrir leigjendur hækkuð og samþykkt að greiða út sérstakan barnabótaauka og endurspeglast þessi vilji stjórnvalda sömuleiðis í núgildandi fjárlögum. Það er ábyrgðarhluti að takast á við verðbólguna og það þurfum við að gera saman. Það þarf að endurspeglast í öllum ákvörðunum og það er alveg ljóst að við verðum að draga úr þenslunni. Ríkisstjórnin verður að sýna ábyrgð nú þegar styttist í framlagningu fjármálaáætlunar. Þar þarf að fara saman sambland af aðhaldi og tekjuöflun. Eins og ég hef áður sagt tel ég eðlilegt að horft sé til þess að hækka bankaskatt, enda eru bankar vel aflögufærir. Það má vel auka tekjur ríkissjóðs með komugjöldum, t.d. með hækkun veiðigjalda á uppsjávarfisk, eins og ég hef áður nefnt, og þrepaskiptum fjármagnstekjum þar sem við þekkjum þá sögu að ríkustu 10% einstaklinga á Íslandi eiga um þrjá fjórðu hluta allra eigna á meðan eignaminnstu 30% eiga nánast ekki neitt. Allt að einu, það sem liggur fyrir okkur hér og ríkissjóði er að horfa bæði til aðgerða á tekju- og gjaldahlið og við verðum að ná tökum á verðbólgunni. Ég vona svo sannarlega að félagar mínir í ríkisstjórninni (Forseti hringir.) hlusti á það sem hér er sagt þannig að hægt sé að afla tekna til að komast betur í gegnum þetta.

Spurningarnar voru gegnum gangandi þessar: Hvað á að gera til þess að tryggja heimili landsins ef það skyldi nú koma verðbólguskot?

Nei, staðreyndin er sú að þegar við byrjuðum að ræða þessi mál var verðbólga hér 2,1%. Það er í raun sárgrætilegt að hugsa sér að þessi ríkisstjórn skuli vera búin að vera saman í ríflega fimm og á þessum tíma hefur fátækt barna vaxið um 44%. Er þessi ríkisstjórn að gera eitthvað til að koma til móts við fátækar fjölskyldur í landinu, fjölskyldur sem eru að sligast undan því athafnaleysi

Fjallar lögmaðurinn þar um grein sem birtist í UCLA Law Review í september síðastliðnum, þar sem höfundur leitar svara við þeirri spurningu hvernig hið þýska réttarkerfi gerði stjórnvöldum kleift að svipta gyðinga mannréttindum sínum og setja að lokum helförina af stað þar sem 6 milljónum gyðinga var útrýmt. Hvernig gat slík ríkisstyrkt og lögmælt illska gerst í siðuðu samfélagi á 20. öld? Niðurstaða höfundar er sú að þýskt samfélag, þ.m.t. dómstólar, dómarar, lögfræðingar og fræðimenn, samþykkt og í mörgum tilfellum tekið undir og stuðlað að óheftu valdi nasista og kynþáttabundnu óréttlæti. Ég held að við getum flest tekið undir með lögmanninum sem fyrir áratug taldi að það væri ómögulegt að grundvöllur vestrænna lýðræðisríkja væri í nokkurri teljandi hættu, með leyfi forseta: „Atburðir síðustu ára; upplýsingaóreiða og afneitun staðreynda, mannfjandsamleg orðræða og uppgangur pólaríseringar og popúlískra stjórnmálaafla sem ala á óánægju og að sjálfsögð mannréttindi minnihlutahópa séu á kostnað annarra hópa samfélagsins, aðsúgurinn að bandaríska þinghúsinu í ársbyrjun 2021 og innrásin í Úkraínu eru leiðarmerki þess að blikur séu á lofti. Við þessar aðstæður er það hlutverk okkar lögmanna, dómara, fræðimanna og lögfræðistéttarinnar allrar að standa vörð um mannréttindi, lýðræðisskipulagið og réttarríkið og þá grundvallarstofnanir þess. Í því felst enginn afsláttur af því að ræða hlutverk og gagnrýna stofnanir samfélagsins, lagasetningu, eða einstaka úrlausnir.“ Þegar um grundvallarspurningar um réttindi eða samfélagsskipanina er að ræða er ekki nóg að skoða niðurstöðu út frá tilteknu máli heldur jafnframt hvaða víðtæku áhrif úrlausn hefur á fólk, samfélagsskipanina eða grundvöll réttarríkisins. Við það mat má okkur hvorki bresta mannúð né hugrekki.

Við hér á Alþingi verðum að bregðast við. Við þurfum að stíga upp úr pólitískum skotgröfum til þess. Vaxandi vandamál líkt og þau sem við stöndum frammi fyrir nú krefjast jarðbundinna lausna sem hægt er að ráðast í strax. Þar kemur að kjarna máls. hefur verið mikilvægara en nú að ráðast í það verkefni að hemja stjórnlitla útþenslu ríkissjóðs til að bregðast við vaxtahækkunum. Viðreisn er sem fyrr reiðubúin að leggja sitt á vogarskálarnar til að koma með tillögur í þá veru og að standa með góðum málum sem aðrir kunna að leggja á borðið. Stóra lausnin sem Viðreisn boðar er svo öllum kunn, en hún verður því verr og miður ekki að veruleika á morgun. Gagnslausustu viðbrögðin við neyðarástandinu sem nú ríkir eru samt þeirra sem heitast trúa á krónuna, og spyrja hvort það hlakki ekki í okkur Viðreisnarfólki nú þegar krónan bregst þjóðinni enn á ný. Svarið er nei, það hlakkar ekki í okkur. Til þess er ástandið allt of alvarlegt. Nú ríður á að við hefjum okkur yfir hversdagsþrasið og leitum sameiginlega lausna á því að rétta við bókhald ríkisins, íslenskum heimilum til hagsbóta, því þetta þarf sannarlega ekki að vera svona. Svo þurfum við að ræða hina raunverulegu lausn til lengri tíma. Ríkisstjórnin getur ekki leyft sér að dvelja lengur í Hvergilandi.

málefni sem er okkur öllum á Íslandi afar mikilvægt. Stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum og eru það forréttindi fyrir okkur að vera í þeirri öfundsverðu stöðu hvað varðar nýtingu grænnar endurnýjanlegrar orku og hafa raunverulega möguleika til þess að verða fyrsta landið sem verður óháð jarðefnaeldsneyti. En til að ná markmiðum okkar þurfum við að fara svara hversu mikla orku við þurfum og hvert við ætlum að stefna. Í dag flytjum við inn jarðefnaeldsneyti fyrir um 300 milljarða kr. á ári. Það er einlægur vilji minn að þjóðin verði sjálfbær hvað eldsneyti varðar en sjálfbærni er eftirsóknarvert markmið hvort heldur sé í eldsneyti eða fæðuöryggi þjóða og hagvöxtur framtíðarinnar mun einmitt byggjast á grænni orku. Við sjáum það svo skýrt núna þegar orkumarkaðir erlendis eru í uppnámi og orkuöryggi er ógnað hversu mikilvægt það er að vera sjálfstæð og sjálfbær í orkumálum. Á ársfundi Landsvirkjunar á dögunum kom fram að Landsvirkjun hafi þurft að hafna mörgum umhverfisvænum og áhugaverðum verkefnum vegna þess að raforkukerfi Landsvirkjunar er fullnýtt. Einnig kom fram að það væri mikil umframeftispurn í kerfinu. Atvinnulífið er komið hratt af stað í orkuskiptin en nauðsynlega innviði og orku skortir. Við byggjum allt okkar atvinnulíf og samkeppnisforskot á orkunni sem við búum yfir í landinu, en það getur fljótt dregið af þessu ef við höfum ekki nægjanlega orku. Ég hef ekki fundið annað en að allir vilji vanda til verka, en við búum við flókið verkferli í tengslum við framkvæmdir í orkumálum. Rammaáætlun sem við náðum að losa um á síðasta ári þarfnast yfirferðar og einfalda þarf leyfisferli. Ferlið frá umsókn til lokafrágangs virkjunar tekur allt að tíu til fimmtán ár. Já, tíu til Það blasir við okkur að verulegur orkuskortur er fram undan auk þess sem flutningstakmarkanir eru til staðar á milli landsvæða þannig að við sjáum það að aðgerða er klárlega þörf. Þá vantar okkur svör varðandi orkusækinn iðnað en verulega stór hluti af útflutningstekjum okkar má einmitt rekja þangað. Ætlum við að standa með þeim fyrirtækjum sem eru hér í dag og þeirra verkefnum til framtíðar? Viljum við vaxa og eflast sem samfélag? Í grænbók um stöðu og áskoranir í orkumálum er okkur gefnar sex sviðsmyndir um orkuþörf landsins. Þær sviðsmyndir sem dregnar eru upp um aukna orkuþörf Íslands með vísan í loftslagsmarkmið spanna allt frá lítilli sem engri viðbót við raforkuframleiðslu Íslands til ríflega tvöföldunar hennar eða 124% aukningar fram til ársins 2040, allt eftir því hvort stefnt er að stöðnun eða auknum hagvexti. En hvaða sviðsmynd ætlum við að vinna með? Því er enn ósvarað hver orkuþörfin er. Meðan þessum spurningum er ósvarað þá eru allar aðgerðir og umræða ómarkviss. Þá þarf meira til en að búa til rafmagn, herra forseti, við þurfum æðar líkt og líkaminn til þess að flytja orku á milli staða. Við þurfum að treysta betur flutning og dreifikerfi raforku í landinu, tengja betur lykilsvæði og tryggja afhendingaröryggi raforku um land allt. Fyrirséð er að ljúka þurfi endurnýjun á meginflutningskerfi raforku sem liggur í kringum landið enda er byggðalínan orðin hálfrar aldar gömul og raforkunotkun hefur margfaldast frá því að hún var byggð. Einnig þurfum við að geta flutt orku frá einum stað til annars komi til eldgoss eða jarðskjálfta sem hafa áhrif á orkuinnviði landsins. Í áðurnefndri grænbók kom fram að leggja þyrfti fram þingsályktunartillögu um uppbyggingu flutningskerfis raforku á árinu 2022 og í henni þyrfti að taka afstöðu til fjölmargra beiðna um aukna flutningsgetu, samtengingar og betri stýringar. Sú tillaga er ekki komin fram og ég get ekki séð hana á þingmálaskrá á þessu þingi. Orka verður sífellt stærri hluti af því hvernig við vöxum sem velferðar- og velsældarsamfélag. Mikilvægast af öllu er að taka ákvörðun um hvernig við viljum sjá landið og þjóð þróast til framtíðar. Ætlum við að nýta tækifærið sem blasir við okkur? Ætlum við að auka orkuöflun, ráðast í orkuskipti og ekki síður nýta landfræðilega stöðu landsins til orkuskipta á skipum og flugvélum?

ná fram orkuskiptum, sem er markmiðið til að ná árangri í loftslagsmálum. Sem dæmi þá hefur hjálpað okkur — í grænbókinni segir að stærri bílar munu þurfa að vera keyrðir á

Hv. þingmaður spyr hvað við ætlum að gera í þessu. Við erum ekkert að fara að gera eitthvað, við erum búin að gera mjög mikið og ætlum að halda því áfram.

Það er alveg ljóst að ef þú ætlar að framleiða græna orku þá þurfa að vera kostir til staðar og það var gert eftir níu ára kyrrstöðu.

aðalritari Sameinuðu þjóðanna, hefur skrifað greinar í íslensk blöð þar sem hann segir að þjóðir heims verði að einfalda leyfisveitingaferli til þess að búa til græna orku, án þess að slaka á þeim kröfum sem við viljum gera.

(Forseti hringir.) Það er stór biti, en ef við vinnum að þessu saman þá munum við ná árangri sem enginn mun sjá eftir að við höfum náð. Hæstv. forseti. Ég verð að viðurkenna að mér finnst dagur múrmeldýrsins hafa runnið upp enn og aftur hér á hinu háa Alþingi. Ég hef ekki tölu á þeim skiptum sem við höfum farið upp í pontu og rætt um orkuskiptin við hæstv. umhverfis-, loftslags- og orkumálaráðherra og það koma alltaf sömu svörin, það koma alltaf sömu línurnar. Það liggur fyrir að orkuframleiðendur á Íslandi ráða því í hvað orkan fer. Þeir selja orkuna og þeir ráða til hverra þeir selja Það er ekkert í löggjöfinni, það er ekkert í regluverkinu og ekki hefur ráðherrann flutt um það nein frumvörp eða lagt fram áætlanir sem tryggja það að hægt sé að forgangsraða orku til þess að tryggja raforkuöryggi heimila og venjulegra fyrirtækja utan stóriðju. Ekkert. Það liggur líka fyrir að 5% af orkuframleiðslunni tapast í flutningskerfinu og það eru nákvæmlega þau 5% sem við þurfum til að ljúka orkuskiptum á landi. Það liggur líka fyrir, hæstv. forseti, að orkuskipti á sjó og í flugi eru í þróun og já, við þurfum að vera tilbúin í það. En það snýst ekki um að framleiða 16 TWst. á Íslandi. Það gerir það ekki. Hættum nú að tala eins og það að berjast við loftslagsvána snúist bara um að hæstv. ráðherra geti komið hér aftur og aftur og rætt það hvað þurfi að virkja mikið á Íslandi. Verkefnið er miklu flóknara en það og það er miklu mikilvægara en svo að við getum látið þessar klisjur yfir okkur ganga aftur og aftur á hinu háa Alþingi.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda, hv. þm. Ingibjörgu Isaksen, fyrir þarfa umræðu um veigamikinn málaflokk sem snertir flesta anga nútímasamfélags. Það er nefnilega grundvallaratriði að almenningur hafi tryggan aðgang að raforku. Þetta á ekki síst við um húshitun og almenna notkun enda eru svæði, t.d. bæði á Austurlandi og Vestfjörðum, sem búa ekki við slík gæði vegna þess að uppbygging innviða í flutningi raforku hefur setið á hakanum um langt skeið. Til þess að tryggja raforku til allra landsmanna og í öll landshorn þarf átak í uppbyggingu innviða, bæði í flutnings- og dreifikerfinu. Ég hef lagt á það áherslu að við jöfnum til fulls flutningsgjöld til að stuðla að auknu byggðajafnrétti en mismunandi flutningsgjöld á raforku veikja búsetuskilyrði á ýmsum svæðum allt í kringum landið. Það er mjög brýnt að bæta afhendingaröryggi raforku. Það er ekki síst brýnt vegna þess að það er gríðarlegt öryggismál. Með bættum orkuinnviðum tapast sömuleiðis minni orka við flutning sem bætir nýtingu þegar framleiddrar orku. Bætt nýting og orkusparnaður þar sem honum verður komið við er í mínum huga forgangsatriði í orkumálum. Við þurfum að fara betur með. Hér á landi hafa orkuskipti í samgöngum komist á nokkurt skrið enda verið lögð á það mikil áhersla af hálfu stjórnvalda. Framlög til umhverfis- og orkumála hækka um tæpa 6 milljarða, eða 18%, á fjárlögum þessa árs og þar af renna 1,4 milljarðar til Orkusjóðs vegna verkefna sem styðja orkuskipti. Auknar rannsóknir á sviði orkumála eru lykilþáttur í orkuskiptum. Það er mikilvægt að setja aukinn þunga í samþættingu þessara verkefna, annars vegar orkuskiptanna og hins vegar að tryggja raforkuöryggi með sama hætti um land allt. Það þurfum við að gera á ábyrgan hátt enda lykilatriði í því að jafna búsetuskilyrði að landið allt geti tekið þátt í orkuskiptum

Við erum enn þá að glíma við afleiðingar ósjálfbærrar stóriðjustefnu fyrri ára sem varð til þess að orka var virkjuð á forsendum stóriðju, ekki almennings, alls ekki náttúru, og að orku var dreift um landið á forsendum stóriðju, ekki byggðarlaga, ekki landsbyggðarinnar, ekki almennings. Þetta er stóra vandamálið í dag. Sá vandi sem fólk á Austfjörðum eða Vestfjörðum stendur frammi fyrir varðandi orkuöryggi er afleiðing stóriðjustefnunnar. Það er eitthvað sem við þurfum að takast á við en ekki með því að falla í sömu gryfju aftur. Orkuskipti eru eitthvað sem þarf að ná fram. En eins og hefur komið fram í umræðunni þá er ekkert í regluverkinu sem tryggir það að eitt einasta nýtt megavatt sem er virkjað rati til orkuskipta. Hvernig er hægt að berjast fyrir því að koma nýjum virkjunum á koppinn á forsendum orkuskipta þegar það er ekkert sem tryggir að sú orka nýtist til þess? Þetta skiptir verulegu máli þegar við vitum að eftirspurn eftir grænni orku eins og við framleiðum hér á landi er óþrjótandi. Það væri hægt að virkja hverja einustu sprænu á Íslandi tíu sinnum og selja hverja einustu örðu af landi undir vindmyllur — það myndi samt ekki duga til að anna eftirspurn.

afrakstursins af virkjunum og uppbyggingu orkuinnviða meðan stóriðjustefnan var og hét, ekki í þeim mæli sem eðlilegt var.

Herra forseti. Hitaveita varð almenn hér á landi á árunum 1950–1970. Þetta voru fyrstu orkuskiptin okkar, þegar við skiptum út kolum fyrir heitt vatn.

í þessu dásamlega náttúruauðlindaríka landi okkar, en hér erum við. Á ársfundi Landsvirkjunar fyrr í þessum mánuði fóru skilaboð forstjórans ekkert á milli mála. Það stefnir í orkuskort á Íslandi. Við þurfum tvöföldun á grænni orku til að ná orkuskiptum og við vitum ekki hvernig við ætlum að gera það. Það þarf nefnilega pólitíska ákvörðun um næstu skref. Hvað á að framleiða mikla orku á næstu fimm árum? Hvernig á að framleiða þá orku? Og hvað svo með næstu fimm ár þar á eftir? Hvert er planið? Okkur vantar „blueprintið“. Svokölluð grænbók með hugmyndum er bara ekki nóg. Ef pólitíkin, stjórnvöld, er ekki skýr hér, svarar ekki aðkallandi spurningum um hvað og hvernig, á þessu ári, á næsta ári og næstu árum, þá eru orkufyrirtækin okkar áfram alveg jafn lömuð og þau hafa verið á síðustu árum í tíð þessarar ríkisstjórnar. Þá eru orkuskiptin okkar enn þá bara einhver framtíðardraumur. Að sama skapi hamlar þessi óvissa náttúruverndarsamtökum landsins sem hafa ekki augljósa kosti í sína mikilvægu vinnu til að meta og setja fókus á. Þau vita ekki frekar en aðrir hvar verður stigið niður, hvernig eða hvenær. Herra forseti. Þetta er í raun og veru ekkert sérstaklega flókið.

Að vísu uppgötvaði ríkisstjórnin á einhverjum tímapunkti eftir ábendingar að til að ráðast í orkuskipti þá þyrfti að auka orkuframleiðslu. En það hefur ekki mikið gerst í því síðan vegna þess að því var kastað fram í anda ímyndarstjórnmála — orkuskipti— en ekkert hugað að því hvernig ætti að framkvæma þau. Nú heyrum við meira að segja hæstv. ráðherra Sjálfstæðisflokksins tala fyrir því sem einhvers konar lausn á þessu að hér spretti upp vindmyllugarðar um allt land, svona eins og vídeóleigur á níunda áratugnum, og þar sé lausnin fundin. En er það svo, herra forseti? Hversu umhverfisvænar eru allar þessar vindmyllur í raun?

og spaðarnir eru úr óendurvinnanlegum efnum og seglarnir úr sjaldgæfum málmum sem eru framleiddir með mjög verulegum umhverfisáhrifum. Það þyrfti raunar að leggja flatarmál Íslands þrefalt undir vindmyllur á hverju ári bara til að bregðast við aukningunni í eftirspurn eftir orku. Á meðan bíða hér fjölmörg verkefni, umhverfisvæn verkefni, græn verkefni sem geta búið til endurnýjanlega orku og það virðist lítið sem ekkert gert í að ýta þeim áfram og lítið sem ekkert gert í því að laga tengingarnar. Þrátt fyrir að öll met séu slegin í ríkisútgjöldum þá eru þessi grundvallaratriði vanrækt.

Landsvirkjun hefur gefið það út að eftirspurn eftir orku sé meiri en framboðið og að eftirspurn eigi ekki eftir að minnka á næstu áratugum. Þess sér alls staðar merki; orkuskipti, breytingar í atvinnuháttum og fjölgun íbúa. Á sama tíma glíma heilu landsvæðin við mikið orkuóöryggi.

Það er lítið borð fyrir báru til að mæta slæmum vatnsárum. Þegar sú staða kemur upp verða þeir landshlutar sem búa við þröngan kost í enn verri stöðu. Hjá Orkubúi Vestfjarða voru brenndar á síðasta ári rúmar tvær milljónir lítra af olíu til að framleiða raforku þar sem þurfti að starta varaafli. Það er tíföldun á olíumagni frá fyrra ári. Það er ekki í sjónmáli næstu misserin að framleiðsla verði aukin eða að flutningskerfi verði eflt.

Ný flutningsleið Vesturlínu kostar ríkið 15 milljarða auk mikillar umhverfisröskunar.

Virðulegi forseti. Öflugra flutningskerfi raforku er undirstaða orkuskiptanna hér á landi, orkunýtni og til að ná markmiðum um kolefnishlutleysi. Flutningskerfi raforku er hluti af grunninnviðum samfélagsins og ein af mikilvægum forsendum fjölbreyttrar atvinnu- og byggðaþróunar. Brýnt er að flýta frekari uppbyggingu flutningskerfis raforku, að kerfið sé áfallaþolið, ekki síst til að bæta afhendingaröryggi í einstökum landshlutum. þarf um leið samkeppnishæfni og ryðja þannig braut grænnar iðnaðaruppbyggingar og orkuskipta. Þannig verður hægt að nýta raforkukerfi þjóðarinnar sem byggir á endurnýjanlegum orkugjöfum enn betur en gert er í dag. Síðastliðinn vetur kom upp sú staða að orkuskerðing var vegna slæmrar vatnsstöðu í uppistöðulónum og því var þúsundum lítra af olíu brennt til að anna eftirspurn, t.d. í fiskimjölsverksmiðjum.

Í skýrslu átakshópsins sem vann skýrslu eftir óveðrið á norðurhluta landsins í desember 2019 kom fram að styrking meginflutningskerfis og svæðisflutningskerfis raforku væru meðal þeirra ráðstafana sem til framtíðar væru mikilvægastar og raunhæfastar til að tryggja betur afhendingaröryggi raforku. Helstu flöskuhálsar kerfisins væru tafir í leyfisveitingaferli fyrirhugaðra framkvæmda Landsnets, sem og tafir vegna undirbúningsframkvæmda í svæðisbundna flutningskerfinu. Enn fremur kemur þar fram að horfa verði til lagabreytinga til að tryggja skilvirkari málsmeðferð innviðaframkvæmda á borð við flutningskerfi raforku. Að öllu framangreindu virtu er því ljóst að flýta þarf uppbyggingu flutningskerfis raforku til þess að stuðla að bættu afhendingaröryggi og orkunýtni en einnig til að ná fram markmiðum í orkuskiptum. Það mun auka álag á flutningskerfi raforku sem eykur enn fremur á nauðsyn uppbyggingar flutningskerfis raforku. Það verður gert til að tryggja raforkuöryggi og afhendingaröryggi grundvallarinnviða enda raforkukerfið og tryggt orkuframboð grundvallarþáttur í þjóðaröryggi og lífæð margra nauðsynlegra innviða. Herra forseti. Hér hafa verið áberandi sjónarmið landsbyggðarmanna og ég ætla nú að víkja frá upphaflegum áformum því að það er alveg nauðsynlegt að setja þetta í samhengi. Fyrir 100–120 árum síðar þegar Íslendingar ákveða að berjast til sjálfstæðis þá gerum við með okkur samkomulag um að þessi fámenna þjóð í þessu risastóra landi geti ekki dreift hlutunum um of, þ.e. við tökum ákvörðun um að hér skuli háskólinn vera, lykilsjúkrahúsið, dómstólarnir, Alþingi og helstu menningarstofnanir þjóðarinnar. Á móti var það líka algerlega á hreinu að þau sem völdu að vera ekki í Reykjavík hefðu aðgang að að öllum þeim nauðsynjum sem trygg búseta krefst. Því miður er bara ákveðin skekkja og ójöfnuður falinn í þessu kerfi og við höfum byggt upp að mörgu leyti mjög áhættusamt fyrirkomulag þar sem 75% þjóðarinnar búa á einum stað sem er 30 km frá alþjóðaflugvellinum.

Þetta var skynsamlegt fyrirkomulag af því að öðruvísi hefðum við ekki getað byggt upp sjálfstætt ríki með allar þessar stofnanir en á móti verðum við að gera þá kröfu að raforka, menntakerfi, samgöngur og heilbrigðisþjónusta sé fullnægjandi úti um allt land. Í augnablikinu er hún dragbítur á búsetu. Svo bætist ofan á að ef við ætlum okkur að ráðast í þessi mikilvægu orkuskipti þá þurfum við þessa innviði hvort sem er til að geta nýtt raforkunotkun og þurfa ekki endalaust að leita nýrra virkjunarkosta.

Þetta hefur verið nokkuð athyglisverð umræða. Það er alveg ljóst að hér eru tveir stjórnarflokkarnir að þrýsta á þann þriðja, Vinstri græna, í að greiða fyrir málum hvað varðar orkuuppbyggingu í landinu. Það er farin sú leið hér í þessum dagskrárlið og það er bara vel.

Ef menn vilja greiða fyrir orkuflutningum þá þarf, held ég, ekki bara að fara yfir og skoða kerfið og andmælarétt og kærurétt og allt það, heldur þarf líka að skoða þá leið að þar sem loftlínur liggja um lönd sé tryggt að þær fari þar um

þá er auðvitað komin einhver fyrirstaða. Ég held að það þurfi að skoða þennan þátt, að allir fái að njóta þessa. Síðan hafna ég því að svona skynsamleg uppbygging stóriðju hafi verið einhver dragbítur á uppbyggingu raforkukerfisins. Það er ekki þannig. En ég get alveg tekið undir þau sjónarmið að það er ekki rétt að setja öll eggin í sömu körfuna og það sé kannski rétt að hafa ákveðinn fjölbreytileika hvað varðar stóriðjuver.

Þetta er um margt áhugaverð umræða og kannski dregur hún nú akkúrat upp þau mismunandi sjónarmið sem undir eru þegar kemur að orkuöflun í annars orkuríku landi eins og hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson kom inn á.

farsælt þegar upp var staðið. Það var afar umdeilt og orkumálastjóri dró það nú upp á Norðurlandaráðsfundi um daginn, í mjög áhugaverðum fyrirlestri, hvernig þetta var hreinlega kosningamál á sínum tíma. Ekkert okkar sem hér erum í salnum lifði þann tíma en við höfum hins vegar notið ávaxtanna af því. Ég er líka alveg viss um að það finnast einstaklingar, jafnvel í þessum sal eða víðar í samfélaginu, sem telja að það hafi borið vott um mikinn stórhug að ráðast í svokallaða stóriðjustefnu á sínum tíma. Eftir á að hyggja, hafandi fylgst með þeirri umræðu á seinni metrum, þá deili ég ekki endilega þeirri sýn. En það eru örugglega einhver sem telja að það hafi verið stórhugur. Ég, hæstv. forseti, kalla nú eftir stórhug í því að við þurfum að ná fram orkuskiptum vegna þeirrar loftslagsvár sem yfir okkur vakir, í að taka farsælar ákvarðanir til framtíðarinnar. Þær felast ekki einvörðungu í að brjóta nýtt land til orkuöflunar. Þær geta m.a. falist í því að ákveða að forgangsraða þeirri orku sem við þegar framleiðum með öðrum hætti. Þetta er ekki vinsælt umræðuefni og ég heyri að það er einhvern veginn uppleggið hjá mjög mörgum, ekki endilega í þessum sal heldur í samfélaginu, að það megi ekki taka nýja ákvörðun um það sem við höfum lagt vinnu og þrek í og kannski að einhverju leyti sýnt stórhug á einhverjum tímapunkti á einhverjum tímapunkti í. En það er bara vel hægt og það tel ég vera stórhuga þjóð og fólk sem getur tekið nýjar ákvarðanir og tekið nýja afstöðu til þess að nýta þá orku sem þegar er framleidd í þágu annarra atriða en hún er að nýtast í í dag. Það gerist ekki í einu vetfangi, ég geri mér grein fyrir því, virðulegi forseti, en þá umræðu þarf að taka.

og að heimurinn væri nú ekki í þeirri stöðu sem hann er í dag ef hann væri allur eins og Ísland. Ég held við þurfum aðeins að fara að endurskoða þessa ímynd okkar af landinu okkar vegna þess að þrátt fyrir þessa gríðarlegu forgjöf þegar kemur að endurnýjanlegum orkugjöfum þá náum við að vera einhverjir mestu loftslagssóðar jarðar. Við gluðum út í andrúmsloftið meiri koltvísýringi en nokkurt annað ríki

smátt frumvarp sem skiptir máli, varmadælufrumvarpið sem hann kallaði, vegna þess að þar er tekist á við eftirspurnarhliðina. Það er eitt af fáum málum sem við höfum séð á síðustu misserum takast á við eftirspurnarhliðina, að hjálpa almenningi að draga úr orkuþörf heimila sinna. Það mál hefði reyndar mátt víkka út og láta það taka til ekki bara fólks sem býr á köldum svæðum og þarf að kynda hús sín með raforku heldur mætti það ná til alls landsins þannig að við værum að minnka álagið á hitaveiturnar okkar. Síðan má fara að taka þessa hugmynd um að draga úr eftirspurn lengra og láta ekki bara almenning axla byrðar heldur stóriðjuna. Það var mjög fróðleg grein í Fréttablaðinu í dag þar sem Landvernd er búin að slá á það hversu mikið mætti draga úr orkuþörf íslenskrar stóriðju ef hún notaði bara jafn mikið rafmagn og sú norska.

Mig langar hér í seinni umferð til að ræða raforkuöryggi. Það hefur nokkuð verið rætt hér í þessari ágætu umræðu um þá staðreynd að flutningskerfi raforkunnar er langt frá því að vera nægilega gott. Reyndar er staðan sú að 5% af framleiddri orku tapast úr kerfinu og við þekkjum öll aðra galla

stjórnvöld eru að gera hér. Landsvirkjun t.d., sem er með 70% af allri raforkuframleiðslu, er með 50% af hinum almenna markaði, sem eru sem sagt kaupendur, fyrirtæki, heimili aðrir en stórnotendur. Það er áhyggjuefni að á sama tíma og Landsvirkjun er skuldbundin til að selja raforkuna inn á almenna markaðinn í gegnum sölufyrirtæki sem dreifa áfram til almennings og fyrirtækja, þá eru þeir aðilar sem dreifa hinum 50% ekki

Þau gætu farið aðrar leiðir. Þannig að við getum séð fyrir okkur fyrirtæki í stóriðju sem fær ekki umbeðna orku hjá Landsvirkjun af því að hún er ekki til. Það gæti leitað til þessara fyrirtækja og þau valið að selja þessu fyrirtæki frekar en að fara með það á almennan markað. Og nú þegar verðmunurinn að farinn að minnka eftir síðustu samninga þá gæti alveg komið upp sú staða að þetta borgaði sig fyrir stóriðjuna til að svara eftirspurnartoppum eða toppum í framleiðslu.

sú næstmesta í Evrópu á eftir Noregi og ég held að það sé helst Kanada sem keppir við þessi lönd á Vesturlöndum um álframleiðslu, framleiðslu á þessum málmi, þessum umhverfisvæna málmi, á hreinan hátt.

En orkuöryggi er ekki bara spurning um Ísland. Orkuöryggi er stórt mál víða á Vesturlöndum nú, ekki hvað síst eftir upphaf stríðs í Úkraínu, og ekki hvað síst eftirspurn eftir gasi. Nýting á náttúrugasi hefur reynst einna best við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Á sama tíma leggur ríkisstjórnin til, Sjálfstæðisflokkurinn, að lagt verði bann ekki bara við vinnslu á olíu og gasi í íslenskri lögsögu heldur líka við rannsóknum á því sviði;

að Sjálfstæðisflokkurinn hefði orðið undir á fundi Norðurlandaráðs varðandi ályktun um að draga úr framleiðslu jarðefnaeldsneytis á Norðurlöndum, væntanlega. Kratarnir hefðu þurft að hafa vit fyrir Sjálfstæðismönnunum á þeim fundi. Við þurfum með öðrum orðum, herra forseti, að fara að líta á heildarmyndina í orkumálum og huga að raunveruleikanum. En raunveruleikinn virðist vera að koma illa í höfuðið á ríkisstjórninni í orkumálum eins og öðru þessa dagana.

er ekki bara val heldur nauðsyn. Með því að fjárfesta í grænni orku og tileinka okkur nýja tækni getum við hjálpað til við að tryggja orkuframtíð okkar og tryggja að við leggjum okkar af mörkum til að vernda jörðina fyrir komandi kynslóðir. Smávirkjanir eru mikilvægar til þess að styrkja dreifikerfi raforku um landið en allt að fimmtungur allrar raforku sem Rarik dreifir til viðskiptavina kemur frá smávirkjunum víða um land.

Smávirkjanir stuðla ekki bara að auknu orkuöryggi landsins heldur geta þær einnig verið mikilvægur þáttur í að tryggja vaxtarmöguleika landsbyggðarinnar. Mig langar því að nýta tækifærið hér og spyrja hæstv. ráðherra út í skoðun hans á smávirkjunum og hver framtíðaráform hans eru varðandi þær. Mig langar líka rétt að koma inn á nokkur atriði sem hafa komið fram í þessari góðu umræðu í dag. Hér var aðeins tæpt á stóriðju og þörf hennar á orku. En það má heldur ekki gleyma því að ein af forsendum þess að við búum við það flutningskerfi sem við höfum í dag er stóriðjan.

Ætti Ísland eitthvað að vera undanþegið því? Við þurfum fjölbreyttar leiðir, vissulega. Við þurfum vatnsaflsorku, vindorku, jarðvarma, sjávarföll. Það er engin ein lausn töfralausnin og eflaust eigi eftir að koma einhverjar fleiri fram í framtíðinni sem okkur órar ekki fyrir í dag.

Ég mæli fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð. Frumvarpið felur í fyrsta lagi í sér breytta röðun á köflum og ákvæðum laga um almannatryggingar. Endurröðun á ákvæðum laganna felur í sér að sumum ákvæðunum er skipt upp í nokkur smærri ákvæði, kaflar eru færðir til, nýjum köflum er bætt við og öðrum er skipt upp. Þannig verði t.d. ákvæði um ellilífeyri í einum kafla og ákvæði um örorkulífeyri og tengdar greiðslur í öðrum kafla. Þá er leitast við því að samræma hugtakanotkun innan laganna og uppfæra hana til samræmis við almenna málnotkun. Um er að ræða nokkuð umfangsmiklar breytingar á framsetningu laganna með það að markmiði að gera lögin aðgengilegri, einfaldari og skýrari, bæði fyrir þá einstaklinga sem byggja rétt sinn á lögunum og fyrir þau stjórnvöld sem túlka og framkvæma lögin. Í öðru lagi eru lagðar til nokkrar efnislegar breytingar á bæði lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð. Þær breytingar varða einna helst réttindaávinnslu og ákvörðun réttinda umsækjenda um örorku- og endurhæfingarlífeyri á grundvelli tryggingatímabila og ætlaðra tímabila til framtíðar. Þá eru lagðar til breytingar hvað varðar skilyrði fyrir rétti til örorkulífeyris og lagðar til ívilnandi sérreglur fyrir þá sem eru metnir til 75% örorku frá 18 ára aldri, en einnig fyrir þá einstaklinga sem hafa áunnið sér réttindi samkvæmt lögunum

Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti nefndarinnar árétta sérstaklega eftirfarandi atriði. Fyrir nefndinni var rætt um að gildandi lög um almannatryggingar um að gildandi lög um almannatryggingar eru flókin og ógagnsæ og er hætta á rangri túlkun laganna og framkvæmd þeirra ef þau eru óskýr. Hafa umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun bent á óskýr ákvæði laganna líkt og fjallað er um í greinargerð frumvarpsins. Nefndin telur þær breytingar sem frumvarpið felur í sér varðandi endurröðun á ákvæðum og köflum laganna mikilvægar og leggur áherslu á að lög séu ávallt skýr og aðgengileg þeim sem byggja rétt sinn á lögunum. Við meðferð málsins í nefndinni var einnig fjallað um áhrif milliríkjasamninga á lög um almannatryggingar og meðferð mála fyrir stjórnvöldum. Bent var á að réttindi einstaklinga samkvæmt lögum um almannatryggingar væru óljós, m.a. vegna áhrifa milliríkjasamninga, en fram komu sjónarmið þess efnis að alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins ættu ekki að skerða réttindi einstaklinga samkvæmt lögunum. Meiri hlutinn bendir á að markmið milliríkjasamninga á sviði almannatrygginga er einkum að tryggja að áunnin réttindi tapist ekki við flutning milli samningsríkjanna. Í frumvarpinu er skerpt á tilvísunum til ákvæða um milliríkjasamninga í lögum um almannatryggingar þegar við á og þannig undirstrikað að ákvæði slíkra samninga geta haft áhrif á réttindi einstaklinga. Eru þær breytingar sem lagðar til í frumvarpinu liður í því að samræma framkvæmd laganna betur að þeim skuldbindingum sem felast í gagnkvæmum milliríkjasamningum sem Ísland hefur gert.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu sem fjallað er um í nefndaráliti. Það er þó ástæða til þess að fara stuttlega yfir þær hér til skýringarauka. Í fyrsta lagi leggur meiri hlutinn til breytingu á gildistökuákvæði og lagt er til að lögin taki þegar gildi. Í frumvarpinu er lagt til að lögin taki gildi 1. janúar 2023. Þar sem það tímamark er liðið er þessi breytingartillaga bæði nauðsynleg og rökrétt. Þá er lögð til breyting á orðalagi a-liðar 5. gr. frumvarpsins sem er ætlað að skýra betur heimildir úrskurðarnefndar velferðarmála til að taka mál til úrskurðar. Meiri hlutinn leggur jafnframt til breytingu á fjárhæðum í frumvarpi til samræmis við þær hækkanir sem gerðar voru með reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2023, nr. 1438/2022. Auk þess leggur meiri hlutinn til breytingu á 2. mgr. d-liðar 12. gr. frumvarpsins, en ákvæðið kveður á um að ráðherra geti með reglugerð ákveðið að frá bótum, sem einstaklingur á rétt á hér á landi, dragist bætur sem hann fær samkvæmt erlendri löggjöf fyrir sama tímabil. Í því skyni að auka skýrleika ákvæðisins leggur nefndin til að reglan gildi um bætur sömu tegundar enda má teljast óeðlilegt að örorkulífeyrir skerðist t.d. vegna barnalífeyrisgreiðslna erlendis frá. Þá er lagt til að ákvæði 12. gr. laga um félagslega aðstoð falli brott. Ákvæði þetta fjallar um kostnað vegna þjónustu dagvistar samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, en þar sem kveðið er á um greiðsluþátttöku þeirra sem njóta dagdvalar í 19. gr. laga um málefni aldraðra er ekki lengur talin þörf á ákvæðinu. Loks leggur meiri hlutinn til nokkrar breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis og þarfnast ekki skýringa. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti velferðarnefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir og lagðar eru til í nefndaráliti.

Herra forseti. Með þeim lagabreytingum sem lagðar eru til í þessu frumvarpi er að hluta til komið til móts við athugasemdir í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá því í ágúst 2020 þar sem bent var á að tíðar breytingar almannatryggingalöggjafarinnar, viðbætur og innri tilvísanir í henni hafi leitt til ógagnsæis þeirra og haft neikvæð áhrif á framkvæmd laganna. Í skýrslunni er bent á að skýr löggjöf auki til muna gagnsæi, leiði til réttari útreikninga og afgreiðslu réttinda og greiðslna úr kerfinu. Þær breytingar sem lagðar eru til á núverandi lagaumhverfi eru því liður í þeirri einföldun og varðar réttindaávinnslu og ákvörðun réttinda umsækjanda um örorku- og endurhæfingarlífeyri á grundvelli tryggingatímabila, eins og fram hefur komið. Breytingarnar nú eru liður í stærri endurskoðun félags- og vinnumarkaðsráðherra vegna örorku- og ellilífeyriskerfisins og eru, ásamt breytingum um sérstakt frítekjumark örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega endurhæfingarlífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar og hins vegar framlengingar á greiðslutíminn tímabili endurhæfingarlífeyris, mikilvægir hlekkir í þeirri endurskoðun, en frekari breytingar verða innleiddar í áföngum á komandi mánuðum og árum. Kveðið er á um endurskoðun málaflokksins í ríkisstjórnarsáttmála. Hér er því um að ræða mikilvægt skref í samræmi við þær áherslur sem þar birtast. Endurskoðun örorku- og ellilífeyriskerfisins er löngu tímabær og tel ég þetta mál í dag vera mikilvægan þátt í bættum lífskjörum og auknum lífsgæðum þeirra sem byggja réttindi sín á þessum lögum, fólks með mismikla starfsgetu og sem nýtur örorkulífeyrisgreiðslna. Endurskoðun kerfisins er fyrir löngu tímabær og fagnar framsögumaður því að sú vinna sé komin af stað. Með frumvarpi þessu eru gerðar mikilvægar breytingar til batnaðar á kerfinu. Að endingu vil ég þakka umsagnaraðilum og gestum fyrir góðar ábendingar og nefndarmönnum öllum fyrir gott samstarf. Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég er sérstaklega ánægð með það að meiri hlutinn skuli taka undir eina af breytingartillögum minni hlutans sem er um að mæðra- og feðralaun verði ekki til þess að lífeyrir skerðist. Það er ekki oft, herra forseti, sem meiri hlutinn samþykkir breytingartillögu frá minni hlutanum þannig að mér finnst þetta mjög ánægjulegt og ég vona að þetta sé sé fyrirboði um betri tíma í þessum efnum. Þetta var þó ekki eina breytingartillagan sem við í minni hlutanum lögðum fram. Ein af tillögunum okkar var að það kæmi skýrt fram ef ákvæði um gagnkvæma milliríkjasamninga væri beitt þá ætti það aldrei að leiða til lakari réttar en annars nyti við samkvæmt lögum. sagt heimilt að víkja frá þessum lögum og taka tillit til milliríkjasamninganna. Jafnvel þótt það hafi komið fram í umræðum í nefndinni, og að einhverju leyti í nefndarálitinu, að þessi ákvæði eigi að vera ívilnandi þá er þetta samt sem áður skilið eftir til túlkunar fyrir Tryggingastofnun um þetta mál. Okkur fannst betra, fyrst að það væri í rauninni vilji meiri hlutans að

fleiri atriðum. Í mikla vinnu var lagst, bæði í ráðuneytinu og af okkur nefndarmönnum, við að finna útfærslu á þessu. Niðurstaðan varð hins vegar sú að þetta væri í raun ógerlegt. Byggir það fyrst og fremst á þeim ólíku lögum sem gilda víða og þeim miklu breytingum sem verða á lagaverkinu milli landa með þessum breytingum. Eins og fram hefur komið eftir ábendingar frá umboðsmanni Alþingis og fleirum þá hefur framkvæmdinni verið breytt og ég held að við getum

Það var annað varðandi þetta, þ.e. að málin eru að sjálfsögðu fjölmörg og þau eru eins ólík og þau eru mörg. Það gæti orðið mjög flókið tæknilega hvað varðar framkvæmd laganna að að ákvarða í einu máli í einhverjum mánuði, forsendur og aðstæður eru breyttar en samt þarf að beita lögum við framkvæmdina. Það getur orðið misræmi í

að vilji löggjafans komi skýrt fram í lagaákvæðum. Og ef við viljum að þessum milliríkjasamningum sé ekki beitt

að það sé eitthvað bjagað við það að fjármagnstekjur barna komi til frádráttar samkvæmt almannatryggingalögunum

að það sé á ábyrgð barns að sjá fyrir foreldrum sínum. Það eru einhvern veginn skilaboðin. Eigi barn einhverja peninga inni á bók

að bara hvern sem við myndum spyrja, þá þætti okkur óeðlilegt að fermingarpeningar barns kæmu til skerðingar á réttindum foreldris. Það er auðvitað mjög óeðlilegt og um það erum við öll sammála. Það er tvennt sem ég vil segja: Annars vegar varðandi mikilvægi þessarar heildarendurskoðunar, þó að við séum hér, bæði fyrir jól og aftur núna og svo áfram, að gera breytingar á lagaverkinu, og er það mjög vel að það sé komið þetta langt, þá eru auðvitað margir hnútar eftir í kerfinu sem við verðum að vinna á. Ég vona svo sannarlega að velferðarnefnd beri gæfu til að vinna áfram þessi mikilvægu mál hratt og vel. En varðandi þessar fjármagnstekjur og bara tekjur barna almennt, og það á reyndar líka við um tekjur maka, að það verður auðvitað að horfa á heildarmyndina og þarna yrðu að koma til breytingar á löggjöf um skattkerfið. Til þess held ég að sé bara full ástæða til að skoða það en það verður ekki gert með breytingu á þessum lögum eingöngu. En ég vísa aftur til heildarendurskoðunar og er sannfærð um að ég og hv. þingmaður eigum eftir að vera samstiga í því að koma þessum góðu breytingum

Herra forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá 1. minni hluta velferðarnefndar. Fyrsti minni hluti velferðarnefndar er sammála markmiði frumvarpsins um skýrleika og kaflaskiptingar en telur nauðsynlegt að kveða með skýrari hætti á um nokkrar greinar frumvarpsins þannig að enginn vafi leiki á um túlkun þeirra við framkvæmd laganna. Fyrsti minni hluti leggur áherslu á að lög séu ávallt skýr og skiljanleg þeim sem byggja rétt sinn á þeim og tekur undir umsögn Öryrkjabandalagsins við frumvarpið og leggur fram breytingartillögur í samræmi við þá umsögn. Ég ætla, forseti, að renna yfir skýringar á þessum breytingartillögum sem fylgja nefndarálitinu.

Á það hefur þó verið bent að reglan gagnist ekki öllum ungum öryrkjum, heldur einungis þeim fámenna hópi sem er búsettur hér á landi og er metinn til örorku við 18 ára aldur. Utan falla ungir öryrkjar sem eru búsettir erlendis við 18 ára aldur, vegna ástæðna sem þeir voru ekki sjálfráðir um, t.d. vegna ákvörðunar foreldra sinna. Jafnframt kunna að vera í þeim hópi einstaklingar sem eru að ljúka námi á framhaldsskólastigi erlendis. Mikilvægt er að jafnræðis sé gætt þannig að ákvæðið taki til breiðari hóps ungra öryrkja. Því er lögð til sú breyting

Þarna er breytingin falin í því að við miðum við 25 ára aldur sem er skilgreining á hvað er ungmenni í öðrum lögum. í öðrum lögum. Með því að gera þetta myndi þessi góða breyting ná til hópsins alls sem um ræðir.

Lengi hefur verið bent á að þessi undantekning frá þeirri meginreglu laganna að tekjur maka hafi ekki áhrif á greiðslur sé óeðlileg. Enginn munur er á fjármagnstekjum og öðrum tekjum með tilliti til áhrifa þeirra

Í dómi réttarins í máli nr. 795/2017 var þessi regla talin standast einvörðungu vegna heimildarinnar í 11. mgr. 16. gr. laganna til að dreifa fjármagnstekjum, sem leystar hafa verið út í einu lagi, yfir 10 ár, en sú heimild var í dóminum talin eiga við um fjármagnstekjur maka sem hefðu áhrif á greiðslurnar. Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi ákvæðið ekki standast stjórnarskrá. Aðeins um þetta, forseti. eru mjög margir sem taka út tekjur sínar í fjármagnstekjum. Eigi það við um maka þeirra sem þurfa að reiða sig á lífeyri þá koma tekjur makans til skerðingar. Að okkar mati í minni hlutanum á ekki að skipta tekjum makans upp í launatekjur og fjármagnstekjur heldur eiga bara engar tekjur makans að koma til skerðingar. Þetta er líka spurning um fjárhagslegt sjálfstæði. Þó að þeir sem þurfa að treysta á greiðslur Tryggingastofnunar séu nú ekki vel haldnir þá er ómögulegt að í lögum sé gert ráð fyrir að þeir séu upp á maka sinn komnir fjárhagslega að öllu leyti hvað þetta varðar. Og síðan með tekjur barna, eins og við ræddum líka hér áðan. Börn undir 16 ára aldri eru ekki sjálfstæðir skattaðilar séu þau á framfæri foreldra sinna og tekjur þeirra, aðrar en atvinnutekjur, skattlagðar sem tekjur foreldris. Slíkar tekjur, þar með taldar fjármagnstekjur barns, geta því haft í för með sér skerðingu á greiðslum samkvæmt almannatryggingalögum þó að þær tilheyri ekki lífeyristaka. lífeyristaka. Slík skerðing er með öllu óeðlileg í ljósi þess að engin framfærsluskylda hvílir á barni gagnvart foreldri og ekki eðlilegt að foreldri sé sett í þá stöðu að þurfa að ganga á eignir barns með þessum hætti til að geta framfært sig og barnið. Ég held, forseti, að við ættum að geta náð samstöðu um þetta réttlætismál. Það er líka Það er líka fráleitt að þessi skilaboð skuli vera innifalin í þeim lögum sem samþykkt eru hér á Alþingi, það sé einhver skylda á barninu að sjá fyrir foreldri sínu ef foreldri þarf að treysta á lífeyri.

heimilt að telja atvinnutekjur til tekna greiðsluþega einungis í þeim mánuði þegar þeirra er aflað. Skal Tryggingastofnun við endurreikning greiðslna, sbr. 3. mgr., gera samanburð á útreikningi heildargreiðslna hvers mánaðar, annars vegar miðað við 1/12 af atvinnutekjum ársins og hins vegar miðað við atvinnutekjur í þeim mánuðum sem þeirra er aflað. Beita skal þeirri reglu sem leiðir til hærri greiðslna. Í ákvæðinu er hins vegar ekki vísað til lífeyrissjóðstekna. Okkur í minni hlutanum finnst óeðlilegt að gera greinamun á milli framfærslutekna eftir því hvort um sé að ræða lífeyrissjóðstekjur eða atvinnutekjur í þessu samhengi. vegna leggjum við til að bætt verði við ákvæðið vísan til lífeyrissjóðstekna. Þá er komið að samspili við milliríkjasamninga. Samkvæmt 1. mgr. e-liðar 12. gr. frumvarpsins er ríkisstjórn heimilt að semja við erlend ríki um gagnkvæm réttindi og skyldur samkvæmt lögunum og ráðherra að semja við erlendar tryggingastofnanir í samningsríkjum um nánari framkvæmd slíkra samninga.

Samkvæmt frumvarpinu er það hlutverk ríkisstjórnar og ráðherra að gera milliríkjasamninga og víkja frá ákvæðum laganna sýnist þeim svo. Það kemur svo í hlut Tryggingastofnunar að framkvæma slíka milliríkjasamninga en við útreikning bóta fer um samspil bótaréttar eftir umræddum samningum, en auk þess geta þeir haft áhrif á útreikning framtíðartímabila. Framkvæmdarvaldinu er þannig falið að gera og framkvæma milliríkjasamninga um almannatryggingar og ákvarða hvaða áhrif þeir hafa á rétt einstaklinga. Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar skal öllum þeim sem þess þurfa tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Í ákvæðinu felst skylda löggjafans til þess að kveða á um tiltekin lágmarksréttindi þeirra sem þurfa á félagslegri aðstoð að halda, í lögum. Þeim áskilnaði hefur löggjafinn m.a. fullnægt með lögum um almannatryggingar. Af framangreindri lagaáskilnaðarreglu leiðir einnig að óheimilt er að skerða þau félagslegu réttindi sem löggjafinn hefur kveðið á um, nema með lögum. Því er mikilvægt að framkvæmdarvaldinu sé ekki falið óheft ákvörðunarvald um að víkja frá lögunum. Fæli það í sér brot gegn framangreindum lagaáskilnaði 76. gr. stjórnarskrárinnar og lögmætisreglu stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttarins, ef kveðið er á um lakari rétt í milliríkjasamningi eða honum beitt með þeim hætti að það leiddi til lakari réttar en löggjafinn hefur tryggt með lögum hverju sinni. Það er því nauðsynlegt, forseti, að kveða á um valdmörk framkvæmdarvaldsins í þessum efnum í lögum, til þess að tryggja að öll njóti þess réttar til aðstoðar sem löggjafinn hefur tryggt þeim í lögum hverju sinni. Þessi nauðsyn endurspeglast sérstaklega í því að mörg dæmi er að finna um að Tryggingastofnun hafi beitt reglum milliríkjasamninga með íþyngjandi hætti þannig að einstaklingar njóti lakari réttar en lög um almannatryggingar kveða á um. Slík mál hafa m.a. komið til kasta umboðsmanns Alþingis og dómstóla, en af úrlausnum þeirra leiðir m.a. að röng túlkun Tryggingastofnunar á Evrópureglum hefur leitt til mikilla skerðinga fyrir stóra hópa fólks. Hafa slíkar ólögmætar skerðingar haft gríðarlega neikvæð áhrif á lífsafkomu og lífsgæði fólks sem eiga þar undir. Er því afar mikilvægt að tryggja í lögum að slíkt geti ekki átt sér stað. Af þessum sökum leggjum við í minni hlutanum til að við b-lið 12. gr. frumvarpsins verði bætt áskilnaði sem feli í sér að ekki sé unnt að beita milliríkjasamningum með íþyngjandi hætti, þannig að það leiði til lakari réttar en rétthöfum er tryggður samkvæmt lögum. Með þessu væri tryggt að framkvæma yrði samanburð á þeim réttindum sem viðkomandi nyti samkvæmt lögum og þeim sem hann nýtur samkvæmt viðkomandi milliríkjasamningi með hliðsjón af réttindum hans í viðkomandi ríki. Leiddi samanburðurinn í ljós að viðkomandi nyti lakari réttar en hann nyti annars samkvæmt lögunum, skyldi ekki beita ákvæðum samningsins með slíkum íþyngjandi hætti. Herra forseti. Við í minni hlutanum leggjum mjög mikla áherslu á þessa breytingartillögu og satt að segja bjuggust við við að þetta yrði kannski tillaga sem meiri hlutinn hefði getað hugsað sér að fallast á, vegna þess að hún er aðeins um að það sé skýrt í lögunum að verði milliríkjasamningum beitt þá verði það ekki til þess að viðkomandi fái lakari niðurstöðu en hann hefði fengið samkvæmt lögunum

Eins og ég sagði í upphafi þá viljum við í minni hlutanum að lög séu skýr og að það séu ekki skildar eftir stórar gloppur fyrir framkvæmdarvaldið til túlkunar

Þetta er lítil breyting en hún skiptir miklu máli og skilur þá ekki eftir stórt gap til túlkunar fyrir framkvæmdarvaldið og fyrir Tryggingastofnun. Þessi litla breyting, ef ég skil málflutning meiri hlutans rétt, er bara lýsing á þeirra vilja og lýsing á anda laganna og þá er mikilvægt að orðin standi í lagaákvæðinu svo að ekki verði um það villst.

viðkomandi sem þurfa að treysta á lög um almannatryggingar, lög um félagsþjónustu og á túlkun Tryggingastofnunar. Þetta myndi Þetta myndi verða til þess að fólk væri ekki í neinum vafa og öll tortryggni hvað þetta varðar væri þá úr sögunni. Það er mikilvægt að það verði svo. Þá, forseti, er komið að ákvæðinu um árlega breytingu fjárhæða. Í h-lið 12. gr. frumvarpsins er kveðið á um að greiðslur almannatrygginga,

Ákvörðun þeirra skuli m.a. taka mið af launaþróun. Í framkvæmd hefur verið breytilegt hvaða mælikvarðar eru lagðir til grundvallar. Þessi óskýrleiki hefur átt þátt í því að greiðslur samkvæmt lögunum hafa dregist verulega aftur úr launaþróun.

Með þessu er lagt upp með að tryggja að þau viðmið sem lögð séu til grundvallar séu nægilega skýr til þess að tryggt sé að lífeyrir haldi í raun í við verðlag og launaþróun. Öryrkjar og þeir sem eldri eru, sem þurfa að treysta á greiðslur Tryggingastofnunar, geta ekki farið í verkfall frekar við hér, alþingismenn. Það er skrýtið að vera með einhver einhver önnur viðmið fyrir alþingismenn en fyrir öryrkja og þá sem eldri eru í þessu tilliti. Það er betra að hafa bara sömu viðmið. Það myndi líka, forseti, verða til þess að draga úr tortryggni og auka traust og skýrleika hvað þetta varðar.

og myndi samþykkja, sem gleður mig og okkur öll í minni hlutanum afskaplega mikið. Þetta gengur út á það

Samkvæmt gildandi lögum skerða allar bætur uppbót á lífeyri. Bent hefur verið á að rökrétt sé að undanþiggja mæðra- og feðralaun samkvæmt 2. gr. laganna, enda um að ræða greiðslur sem ætlaður eru til að mæta viðbótarkostnaði einstæðra foreldra vegna framfærslu barna. Þarna er réttlætismál sem, sem betur fer, fer, virðist ætla að fara hér í gegn við atkvæðagreiðslu. Að teknu tilliti til þess sem að framan greinir leggur minni hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef nú farið yfir

en annars skrifa undir álitið sú sem hér stendur ásamt hv. þingmönnum Halldóru Mogensen og Guðmundi Inga Kristinssyni.

lengur en aðrir þingmenn á þingi höfum náttúrlega horft á þetta gerast ár eftir ár. Það eru settar saman nefndir sem eiga að sjá til þess að einfalda almannatryggingakerfið og gera það betra og gagnsærra og réttlátara og það hefur ekki gengið eftir. Ég vona að nú sé komið að því að niðurstaða fáist og að samstaða náist um um að gerðar verði jákvæðar og góðar breytingar á kerfinu. Það er afar slæmt að þeir sem þurfa að reiða sig á kerfið geti ekki með nokkru móti skilið út á hvað það gengur og geti þá ekki gætt að réttindum sínum. Það er líka mjög slæmt að alþingismenn skilji hvorki upp né niður í kerfinu og viti oft ekki hvaða áhrif tillögur tillögur þeirra sem þeir leggja fram í góðri trú hafa. Ég hef nokkrum sinnum lagt fram tillögur eða verið með tillögur í smíðum og leitað til Öryrkjabandalagsins og þau og þau segja: Ekki leggja þetta fram. Þetta verður bara til þess að ef greiðslurnar hækka hér þá lækkar á öðrum stað kannski enn meira og staðan verður verri. Það er augljóst mál að við verðum að sameinast um að laga þetta kerfi og við verðum að sjá til þess að þeir sem þurfa að treysta á greiðslur almannatrygginga fái í það minnsta við sömu kjör og búi við sömu kjör og launamenn á lægstu launum. Það er þjóðarskömm, leyfi ég mér að segja, að gapið skuli stækka ár frá ári á milli lægstu launa og bóta. Það er okkur til skammar. Við þurfum að taka á því máli. Það er búið að reikna út hvað það kostar. Við erum rík þjóð. Mig minnir að við séum í 11. sæti yfir ríkustu ríki heims og við hljótum

það er frábært að það skuli vera byrjað á að vinna þessa vinnu og svo enginn misskilningur sé uppi þá styð ég það heils hugar. En því miður, miðað við þann langa tíma sem það hefur tekið að fá breytingar á kerfinu í gegn og allar þær nefndir sem hafa unnið að þeim breytingum, þá er reynslan

og mér sýnist að það verði þrautin þyngri að gera þetta einfalt og koma þessu á mannamál. Bara til að sýna ykkur og skýra út þær aukabreytingar sem ég vil gera

og að þetta sé sett þannig upp og með þannig málfari að þeir sem eiga að lifa í þessu kerfi geti skilið þetta ósköp auðveldlega.

Einnig er lagt til að fella brott x-lið 7. gr. frumvarpsins sem kveður á um hið svokallaða vasapeningafyrirkomulag. Þá er lagt til að fella brott þá sérreglu sem kveður á um að félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða skuli aðeins nema 90% af fjárhæð fulls ellilífeyris.“ Ekki skýrði þetta nú hlutina auðveldlega. En nú ætla ég að reyna að koma með skýringu á mannamáli um hvað er verið að fjalla hér.

verið gegnumgangandi með þetta kerfi, þetta bútasaumaða kerfi. Það er alltaf verið að búa til einhverja búta hér og þar og það endar alltaf með þeim ósköpum að kerfið

þannig að það er nákvæmlega í þeim anda sem almenningur í landinu telur að eigi að vera lágmark fyrir öryrkja

og hversu mikilvægt það er að það sé skýrt að ekki megi beita milliríkjasamningum um almannatryggingar með íþyngjandi hætti þannig að það leiði til lakari réttar en rétthöfum er tryggður samkvæmt lögum. Eins og kemur fram í áliti minni hlutans er mikilvægt að framkvæmdarvaldinu sé ekki falið óheft ákvörðunarvald um að víkja frá lögunum. Það er ekki að ástæðulausu að við leggjum áherslu á þennan skýrleika. Mér þykir vont að skilja atriði eftir í lögum til túlkunar hjá Tryggingastofnun ríkisins og það er ástæða fyrir því. Sporin hræða. Það eru bara mjög nýleg dæmi um að Tryggingastofnun hafi reiknað bætur fólks á skjön við lög.

Afleiðingarnar af þessu voru gríðarlega miklar. Mikill fjöldi örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega hefur þurft að búa við ólögmætar skerðingar af hálfu ríkisins. Íslenska ríkið hefur ólöglega skert tekjulægsta hópinn á Íslandi um marga milljarða yfir rúmlega tíu ára tímabil.

Það tók svo mörg ár að leiðrétta kjör þessa hóps. Á meðan hélt ólöglega skerðingin áfram og í ofanálag ákvað ráðherra á þessum tíma að greiða einungis bætur fjögur ár aftur í tímann

aldrei réttlæti, hreinlega vegna þess að þeir lifðu biðina ekki af. Þetta er til skammar. Þetta er smánarblettur á okkur öllum — eða ég ætla ekki að taka þetta á mig reyndar, bara á þinginu, ekki á þinginu einu sinni, bara framkvæmdarvaldinu. Það er ekkert mál að skýra þetta lagaákvæði, forseti, og koma þannig í veg fyrir svona hentisemislagatúlkun. Það ætti í raun að vera algjört lágmark miðað við þau svik, þann trúnaðarbrest sem hefur átt sér stað í fortíðinni. Ég hreinlega skil ekki hvers vegna við getum ekki farið þá leið að bara tryggja það að lagaramminn sé skýr þegar kemur að þessu. Markmið frumvarpsins er að gera lífeyriskerfi eldri borgara og örorkulífeyriskerfið gagnsærra, einfaldara og skilvirkara. Einnig kemur fram að það sé undanfari frekari breytinga á kerfunum sem gert er ráð fyrir að verði innleiddar í áföngum á næstu misserum. En vandinn er að þetta frumvarp er ekkert skýrt, það er ekkert mjög gagnsætt og það er bara alls ekki einfalt. En það er kannski ekki skrýtið, almannatryggingalögin eru bara mjög óskýr og mér finnst það vera efni í eiginlega heila aðra ræðu og mögulega marga fyrirlestra að tala um það hversu ólýðræðislegt það er að við búum við svona óskýr og óaðgengileg lög.

Mig grunar að margir hverjir, ef ekki flestir eigi mjög erfitt með að skilja hver réttur þeirra er í þessu kerfi og það er ótrúlega vont.

Hver er hún? Ég ætla að leyfa mér að vera alveg ofurbjartsýn og gefa mér að við sem samfélag sjáum ávinninginn af því að leysa úr læðingi þann gífurlega mannauð sem við búum yfir og skapa jöfn tækifæri og aukið frelsi einstaklinga til að blómstra innan samfélagsins.

Viðunandi framfærsla á ekki að vera ölmusa heldur sjálfsagður réttur allra í samfélaginu, réttur sem gerir þeim sem ekki geta unnið kleift að lifa þrátt fyrir atvinnuleysið og veitir þeim sem geta unnið eða vilja reyna að vinna nauðsynlegt öryggi ef heilsa þeirra bregst eða versnar. Samt búum við við ölmusukerfi þar sem er lág framfærsla, hár þröskuldur, mikið af flóknum skilyrðum og skerðingum. Þetta kerfi ýtir undir fordóma og þessa hugmynd um ölmusu frekar en réttindi. Þetta er líka svo öfugsnúið af því að viðunandi framfærsla léttir á því yfirþyrmandi álagi sem fylgir því að vera veikur, að þurfa að gefa upp starfsframann sinn og því tabúi sem fylgir því að vera öryrki í íslensku samfélagi, álag sem er að sliga íslenska öryrkja og íþyngja þeim í veikindum þeirra. Við vitum öll hvaða áhrif óöryggi og streita hefur á heilsu okkar. Við vitum það. Samt einhvern veginn höldum við áfram þessu kerfi þar sem stór hópur fólks er fastur í viðvarandi streitu- og óöryggisástandi og þetta er veika fólkið sem við eigum að vera að hjálpa að ná bata. bata. Ég vona innilega að tiltölulega nýr félagsmálaráðherra hafi einhverja heildarsýn yfir málaflokkinn. En eins og ég sagði áðan þá er erfitt að meta það vegna þess að við erum að fá þetta í þessum bútum.

er rökrétt leið til að lýsa þessu. Þá meina ég að tryggja þau sjálfsögðu réttindi að allir nái endum saman. Fæði, klæði, húsnæði, segja félagar mínir í Flokki fólksins og ég tek undir það. Við þurfum að dekka nauðsynjar svo að allir hafi tækifæri til að setja orku í að finna sinn vettvang og blómstra í samfélaginu. Við erum því miður ekki þar. Ég er ekki sannfærð um að við séum að fara þangað í bráð og það þykir mér

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, sérhæfð þekking. Nefndarálitið er frá velferðarnefnd. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, Lagt er til að í nýrri 3. mgr. 8. gr. laganna verði kveðið á um heimild ráðherra til þess að birta í reglugerð lista yfir þau störf sem krefjast sérhæfðrar þekkingar þar sem tímabundinn skortur er á starfsfólki. Skal ráðherra óska eftir tillögum að breytingum á framangreindri reglugerð frá hlutaðeigandi stofnunum og hagsmunaaðilum að minnsta kosti á tólf mánaða fresti. Þá er lagt til að Vinnumálastofnun verði veitt heimild til þess að veita tímabundin atvinnuleyfi á grundvelli þeirra breytinga sem lagðar eru til og að heimilt verði að framlengja atvinnuleyfi sem veitt eru á grundvelli nýrrar 3. mgr. 8. gr. laganna um allt að tvö ár, þrátt fyrir að það starf sem um ræðir hafi verið fellt brott af lista yfir störf í framangreindri reglugerð. Frumvarpinu er ætlað að tryggja markvissari afgreiðslu umsókna um atvinnuleyfi vegna starfa sem ekki krefjast tiltekinnar sérfræðiþekkingar í formi háskóla-, iðn-, list- eða tæknimenntunar sem viðurkennd er hér á landi en krefjast þess þó að sá einstaklingur sem gegni því starfi sem um ræðir hverju sinni búi yfir sérhæfðri þekkingu sem tímabundinn skortur er á hér á landi. Ef þetta er aðeins fært yfir á mannamál þá eru nú heimildir í lögum, tiltölulega aðgengilegar, til að ráða sérfræðinga með ákveðna háskóla-, iðn-, list- eða tæknimenntunargráður en heimildir eru óskýrar varðandi aðra sérfræðinga sem ekki eru með sérstakar gráður frá skólum. Gert er ráð fyrir að þau störf kunni m.a. að vera á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni eða annarra starfsgreina þar sem störf kunna að krefjast sérhæfingar sem telst þó ekki til sérfræðiþekkingar í skilningi gildandi laga. Nefndinni bárust fjórar umsagnir um málið.

Fjallað var um að sá iðnaður, sem ætla má að frumvarpið hafi helst áhrif á, sé mjög kvikur þar sem aðstæður geta breyst hratt, m.a. að

Fyrir nefndinni var rætt um að ganga mætti lengra í því að hvetja erlenda sérfræðinga til að koma til landsins. En almennt var lögð áhersla á að með frumvarpinu væru lagðar til tímabærar breytingar og að stigið væri jákvætt skref og tekur nefndin undir það. Nefndin bendir á að frumvarpið er liður í að auka möguleika erlendra sérfræðinga utan Evrópska efnahagssvæðisins á að flytja hingað til lands og starfa. Nefndin leggur til örlitlar breytingar á frumvarpinu. Þar er fyrst að nefna

Undir álitið ritar öll velferðarnefnd, sem eru, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Oddný G. Harðardóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halldóra Mogensen, Jódís Skúladóttir og Óli Björn Kárason. Þá var Guðbrandur Einarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur áliti þessu. Vil ég nota þetta tækifæri til að þakka góða samvinnu í nefndinni við vinnslu málsins. Virðulegi forseti. Alveg að lokum vil ég geta þess að starfshópur um atvinnuréttindi útlendinga sem koma af svæðum utan Evrópska efnahagssvæðisins, starfshópur sem forsætisráðherra skipaði, hefur nýlega birt tillögur sem miða að frekari breytingum á umgjörð þessara atvinnuleyfa og því að búa til nýtt og skilvirkara kerfi fyrir atvinnuleyfi fólks utan EES. Ríkisstjórnin hefur samþykkt að vinna áfram með tillögur starfshópsins með það að markmiði að leggja fram tillögur að frekari lagabreytingum varðandi umgjörð atvinnuleyfa fólks sem kemur frá svæðum utan Evrópska efnahagssvæðisins. Mér finnst mikilvægt að láta þess getið hér að við kunnum að eiga von á frekari breytingum er varða atvinnuleyfi. Læt ég þá máli mínu lokið.

Virðulegi forseti. Það er mér sérstök ánægja að mæla hér fyrir nefndaráliti sem mikill samhljómur er um í hv. utanríkismálanefnd. Álitið er auðvitað í samræmi við viðtökurnar í þinginu sem hafa verið mjög góðar og eins og í öðrum málum er varða Úkraínu er hér breið þverpólitísk samstaða um þetta mál. Eins og ég hef áður rakið í ræðustól og kemur fram í álitinu er um að ræða tillögu um að Alþingi lýsi því yfir að hungursneyðin í Úkraínu, sem stóð yfir frá 1932–1933, hafi verið hópmorð. Hungursneyðin í Úkraínu var af völdum alræðisstjórnar Stalíns og dró milljónir Úkraínumanna til dauða en Rússar hafa alla tíð neitað því að um hópmorð eða þjóðarmorð hafi verið að ræða. Nefndin leggur áherslu á að með því að við samþykkjum tillöguna svari Alþingi ákalli Úkraínu um að ríki heimsins lýsi því yfir að Holodomor hafi verið hópmorð en fjölmörg ríki hafa þegar brugðist við ákallinu. Það sé mikilvægt að senda skýr skilaboð um þessa hörmulegu atburði í mannkynssögunni og vekja á þeim athygli til að koma í veg fyrir að þeir endurtaki sig. Slík skilaboð um voðaverk fyrri tíma geta styrkt viðleitni alþjóðasamfélagsins til að tryggja framgang og vernd grundvallarmannréttinda og frelsis um allan heim. Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt. Undir tillöguna rita, auk þeirrar sem hér stendur, Bjarni Jónsson, formaður nefndarinnar, Njáll Trausti Friðbertsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Logi Einarsson, Birgir Þórarinsson og Jakob Frímann Magnússon. Gísli Rafn Ólafsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, lýsti sig samþykkan álitinu. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ég ræði hér málefni Úkraínu úr þessum stól og það er ekki laust við að ég sé örlítið hrærð yfir því að fá að mæla fyrir þessu máli og yfir áliti okkar nefndarinnar, hrærð yfir samstöðu okkar alþingismanna í þessu hjartans máli Úkraínumanna, hugrökku þjóðinni sem berst nú fyrir hlutum sem okkur þykja orðið sjálfsagðir, berst fyrir frelsi og fyrir mannréttindum og berst gegn ofríki og stríðsglæpum þjóðar sem hefur áður beitt þjóðina slíku ofbeldi. Virðulegi forseti. Ég legg því til að tillagan verði samþykkt.

Aðgerðirnar beindust gegn ríkjandi samfélagsgerð, menningu, þjóðarvitund og afkomu stórs hluta Úkraínumanna. Tækifæri til að sjá sér farborða voru bæld niður og fólk sem vildi leita annað eftir björgum var hneppt í átthagafjötra. Með úkraínsku þjóðinni bærðist draumur um sjálfstæði. Á árunum 1917–1921 varð Úkraína í stuttan tíma sjálfstætt ríki og barðist fyrir því að halda sjálfstæði sínu áður en hún var hernumin og innlimuð í Sovétríkin. Á þessum sömu árum vorum við Íslendingar að taka stærri skref í áttina að fullu sjálfstæði sem þjóð. Á fundi sem ég sat með Selenskí, forseta Úkraínu, fyrir mánuði síðan lagði hann einmitt áherslu á mikilvægi fullveldisins; að þau héldu landi sínu, að þau gætu búið í lýðræðissamfélagi og tekið sjálf ákvarðanir um sín mál og framtíð. Fullveldið er þeirra fjöregg líkt og það er okkar. Við sem hér búum eigum auðvelt með að finna samkennd og bera virðingu fyrir þeim gildum sem íbúar Úkraínu berjast fyrir, þeirri framtíð sem þau dreymir um, sjálfstæð, stolt á meðal lýðræðisþjóða, þjóða sem deila framtíðarsýn.

Þingmenn fordæma harðlega þessar gjörðir sem leiddu til dauða milljóna Úkraínumanna og skora á öll lönd og samtök sem enn hafa ekki gert það, að fylgja í kjölfarið og viðurkenna þessa hræðilegu atburði sem hópmorð. Þegar þess var minnst að 90 ár eru frá þjóðarmorðunum sem framin voru í Úkraínu árið 1932–1933 var skorað á alþjóðasamfélagið að fordæma glæpsamlegt athæfi alræðisstjórnar Sovétríkjanna undir Stalín sem miðaði að því að skipuleggja Holodomor sem hafði það að markmiði að brjóta niður samfélagsgerð úkraínsku þjóðarinnar, að vega að og bæla niður aldagamlar hefðir þeirra, andlega menningu og þjóðarvitund,

samúðarkveðjur, að undirstrika nauðsyn þess að vekja almenning til vitundar um voðaverkin og draga lærdóm af þessum hörmulegu atburðum til að afstýra sambærilegum hörmungum í framtíðinni.

ásamt því að vera fleiri þjóðþingum hvatning til að gera slíkt hið sama. Frú forseti. Ég fagna því eindregið að við séum hér á Alþingi að samþykkja fordæmingu á þeim skelfilegu atburðum sem áttu sér stað í Úkraínu fyrir 90 árum síðan. Það er sannur heiður að vera hluti af þessari þingsályktunartillögu og ánægjulegt að hún fékk að fara í gegnum þingið hratt og auðveldlega þrátt fyrir að um þingmannstillögu væri að ræða. Hér er auðvitað um táknræna fordæmingu að ræða sem forverar okkar á hinu háa Alþingi hefðu fyrir löngu átt að framkvæma. Persónulega vil ég sjá okkur ganga lengra, enn lengra. Ég tel að við hér á Alþingi eigum að fylgja fordæmi þinganna í Kanada, Póllandi, Eistlandi, Lettlandi, Litháen og á Írlandi og fordæma núverandi innrás Rússa í Úkraínu sem stríðsglæp og þjóðarmorð. Við eigum ekki að þurfa að bíða í 90 ár. Það er einnig von mín að afgreiðsla þessarar fordæmingar leiði til þess að aðrar fordæmingar, eins og þær sem lagðar hafa verið fram á Alþingi um viðurkenningu á Anfal-herferðinni sem þjóðarmorði á Kúrdum og viðurkenningu á þjóðarmorði Tyrkja á Armenum hljóti náð Alþingis. Einnig tel ég að við ættum sem þjóð sem berst fyrir mannréttindum að hafa þor og dugnað til þess að fordæma þjóðarmorð sem eru enn í gangi,

Við ræddum það hér í gær undir skýrslu utanríkisráðherra hvað rödd lítillar þjóðar getur haft sterk áhrif. Við þorum að gera þetta í dag vegna þessara atburða sem gerðust fyrir 90 árum. Höldum áfram að færa okkur fram í nútíðina og höfum það þor og þann dug sem Alþingi og sem þjóð að standa ávallt gegn þjóðarmorðum.

með úthlutun nýrra hjálpartækja í samræmi við 4. gr. laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu,

233/2010, 35 millj. kr. hvort ár, og komi það fjármagn til viðbótar því fjármagni sem gert hefur verið ráð fyrir í fjármálaáætlun. Með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að tryggt verði aukið fjármagn til kaupa á nýjum tegundum hjálpartækja fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem geta aukið verulega lífsgæði þeirra sem geta nýtt sér þessi hjálpartæki.

sjónskerðingar og samþættrar sjón- og heyrnarskerðingar, í samræmi við eftirfarandi skilgreiningar: Blindur: Einstaklingur telst blindur ef læknisfræðileg greining sýnir að sjón hans er minni en 5%, með venjulegum sjónglerjum, og innan við 10 gráðu sjónsvið. Sjónskertur: Einstaklingur telst sjónskertur ef læknisfræðileg greining sýnir að sjón hans er minni en 30% á betra auga, með venjulegum sjónglerjum, og innan við 20 gráðu sjónsvið, eða ef stafrænt mat sýnir erfiðleika vegna sjónskerðingar

Einstaklingur telst með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu ef saman fer sjón- og heyrnarskerðing sem takmarkar athafnasemi hans og hamlar þátttöku í samfélaginu í slíkum mæli að hann þarfnast sértækrar þjónustu, laga þarf umhverfi að þörfum viðkomandi eða nýta sérstakan tæknibúnað til að mæta þörfum hans. sér Þjónustu- og þekkingarmiðstöð um úthlutun á hjálpartækjum fyrir lögblinda einstaklinga og hefur við úthlutun byggt á eftirfarandi skilgreiningu, sem þó er ekki skilgreind í framangreindri reglugerð: Einstaklingur telst lögblindur ef læknisfræðileg greining sýnir að sjón hans er minni en 10% á betra auga, með venjulegum sjónglerjum, eða innan við 15 gráðu sjónsvið eða hálft sjónsvið á báðum augum.

Þörf fyrir aukið fjármagn byggist á því að undanfarin ár hefur orðið mikil þróun á sviði hjálpartækja. Nýjar tegundir hjálpartækja sem bjóða upp á gervigreind og íslenska talgervla eru komnar á markað sem gjörbreyta aðstæðum blindra og sjónskertra og auka lífsgæði þess hóps til muna. Ný tæki með íslenskum talgervli og höfuðborinni stækkun gera einstaklingum til að mynda kleift að færa mynd nær sér og fá þannig betra aðgengi til upplýsingaöflunar og aukið sjálfstæði við að lesa, horfa á sjónvarp og myndbönd og taka þátt í viðburðum með félögum og fjölskyldu. Slík tæki auka möguleika blindra og sjónskertra á að geta tekið þátt í félagslegri virkni sem er áskorun fyrir flesta í þeim hópi. er jafnframt komið á markað tæki sem skannar texta í ýmiss konar formi og les upp á íslensku og ensku eða flytur texta á tölvuform. Slík tæki nýtast vel einstaklingum sem eru blindir eða með mikla sjónskerðingu, auk þess sem þau geta aukið sjálfstæði nemenda til muna í háskólanámi. Eins og fram hefur komið hafa fjárframlög vegna sjónhjálpartækja verið óbreytt undanfarin ár, þrátt fyrir að ör þróun hafi orðið á tæknilausnum. Umrædd ný hjálpartæki eru dýr og Þjónustu- og þekkingarmiðstöð áætlar að um 300 einstaklingar geti nýtt sér nýja tegund hjálpartækja sem bjóða upp á gervigreind og íslenska talgervla.

stuðningsþjónustu og búnaðar. Jafnframt skuldbinda þau sig til að sjá til þess að ný tækni sé tiltæk og notuð, þ.m.t. upplýsinga- og samskiptatækni, ferliaðstoð, búnaður og hjálpartækni sem hentar fötluðu fólki. Með auknu fjármagni má auka aðgengi blindra, sjónskertra og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu að nauðsynlegum hjálpartækjum og þar með getu þeirra til samfélagsþátttöku og möguleika til sjálfstæðis sjálfstæðis í daglegu lífi. Það er gleðilegt að þetta frumvarp sé komið fram og því ber bæði að þakka ríkisstjórninni og

þökkum fyrir það að ríkisstjórnin hefur tekið þetta upp á sína arma og velferðarnefnd séð um að klára þetta mál því að þetta er

Frú forseti. Það er ánægjulegt þegar hlutirnir okkar ná að blómstra í sameiningu. Þetta mál, sérstaka mál, er mér einstaklega hjartfólgið og þess vegna kem ég hér upp til þess að þakka

framgang og mun ná algerlega sínum tilætluðu áhrifum. Ég veit ekki hversu mikið er vitað um frumvarpið sem slíkt. Í fyrsta lagi var þetta einn af þessum litlu sigrum Flokks fólksins. Þetta var samningamálið okkar núna fyrir jól og utan um það tekið þannig að allir tóku saman höndum, hvar í flokki sem þeir voru, og ákváðu að koma þessu inn, enda sýnilegt að þetta er eitt af þessum fallegu málum sem kosta

stækkaði öll mín námsgögn þegar ég gat loksins farið að ganga menntaveginn. Ég hafði reynt það oft og mörgum sinnum en alltaf þurft frá að hverfa út af því að sjónskerðing mín hamlaði mér mjög mikið. En í Háskóla Íslands var sérstaklega vel tekið utan um mig. mig. Sjónstöð Íslands varð þess valdandi með því að stækka fyrir mig námsgögnin að ég gat lesið, þannig að ég gat lesið lögin sem ég vildi læra og ég vildi læra og lauk þaðan BA-prófi í lögfræði. Ég segi að án Sjónstöðvarinnar og þeirrar aðstoðar sem ég naut þar hefði það aldrei orðið. Þessi hjálpartæki sem nú um ræðir eru alger bylting hvað lýtur að því að mjög sjónskertir og jafnvel blindir einstaklingar geta nú með einföldu móti látið lesa fyrir sig

frá því að ég man eftir mér og keyra þá bara frekar á og steypast fram af þröskuldunum. En þetta er bylting og þetta er fallegur dagur í mínum huga. Þetta er svona svipað eins og með hjálpartækin sem felast í leiðsöguhundum sem gjörsamlega bylta lífi blindra einstaklinga, einstaklinga sem eru alveg blindir. Þeir fá augu, þeir fá augu í hundinum sem klikkar gjörsamlega aldrei á því að koma í veg fyrir að þau fari sér að voða vegna sjónleysis.

betri aðbúnaði fyrir fólkið sem á í vök að verjast úti í samfélaginu, fyrir fátækt fólk og bágstadda. Og okkur í Flokki fólksins hefur aldrei fundist nóg að gert sem það er heldur ekki, enda tel ég það algjörlega hafið yfir allan vafa að Flokkur fólksins er hinn eini raunverulegi velferðarflokkur á Alþingi Íslendinga í dag. Þess vegna þakka ég hjartanlega fyrir. Ég þakka hjartanlega fyrir að við getum sýnt að við getum unnið saman og gert það fallega og ég trúi því að við getum gert svo miklu,

Þannig að ég segi: Sameinuð erum við ósigrandi og við munum sýna það þá fyrir fólkið okkar, fyrir kjósendur, fyrir þjóðina okkar að við erum þess verðug að hafa hlotið umboð til að vinna störfin hér á hinu háa Alþingi. Og enn og aftur,